Hvala vam

Neka mu je vječna hvala

Hvala vam lijepa.

u ime Kluba zastupnika Centra

će Klub zastupnika HDZ-a

amandmana je prihvaćen.

amandmana je prihvaćen.

poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice vi ste

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice vi ste

Idemo dalje: - Prijedlog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, prvo čitanje, P.Z. broj 186 Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članku 85. Ustava RH i Članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Tražim stanku u ime Kluba MOST-a kako bi se dodatno konzultirali o ovom prijedlogu zakona koji se uopće ne može promatrati kao jedan neovisni prijedlog zakona nego sad već ulazi u slijed zakona koje možemo okarakterizirati kao pohod ministarstva na neovisne institucije koje se tiču obrazovanja. Naime, o čemu je riječ? Prvo, mi da je imalo uređenosti u ovoj državi ne bismo uopće raspravljali o krovnoj instituciji koja odobrava financiranje projekata u znanosti prije nego što bismo imali novi zakon koji se već godinama najavljuje o znanosti i visokom obrazovanju pa vidjeli kako se ta institucija uklapa tamo. A drugo, da objasnim o kakvom se to točno tihom pohodu na institucije radi. Dakle, prethodno smo raspravljali zakon koji se odnosio na Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. I taj centar, prava i uloga osnivača su prebačeni ministarstvu od vlade i saboru su ovlasti smanjene. A sada se od Hrvatskog sabora traži da se odrekne svoje uloge koju je dosada imao u pogledu Hrvatske zaklade za znanost i da sve od strateškog plana pa do nadzora nad radom zaklade prepusti u ruke resornog ministarstva. Hrvatska zaklada za znanost je izrazito važna neovisna institucija koja treba po načelima najviših vrijednosti birati najbolje znanstvene projekte u RH, a ne biti pod šapom politike. Ovo više nije izdvojen slučaj nego sustavna politika stoga ćemo se mi ovakvim izmjenama gdje sve dolazi pod ministarstvo, a oduzima se ključna uloga saboru oštro suprotstaviti. Ima li još neki zahtjev? Nema. Onda ćemo nastaviti s radom sukladno Članku Poslovnika 293b. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazložene? Poštovani ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, izvolite.

Uvaženi saborske zastupnice i zastupnice, pred vama se nalazi Prijedlog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 14. prosinca 2001. godine donio Zakon o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH kojim je osnovana Nacionalna zaklada za znaost, visoko školstvo, tehnologijski razvoj a koja je kasnije mijenjala naziv u Hrvatski zaklada za znanost. Zakon o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj mijenjao se 2009. godine, 2010. godine, 2012. godine i izmjenama zakona osim naziva promijenjeni su u odredbe vezane uz svrhu zaklade i tijela zaklade te korisnici i imovina zaklada. Hrvatska zaklada za znanost je osnovana sa temeljnom svrhom razvoja i promicanja znanosti i tehnologijskog razvoja RH sa krajnjim ciljem osiguravanja društvenog i gospodarskog razvoja i poticanja zapošljavanja. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe zaklada osigurava potpore temeljnim, primijenjenim i razvojnim znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za RH. Postojeća zakonska regulativa je zastarjela i ne regulira sustav financiranja znanosti na način kako bi bio usklađen sa svim zahtjevima trenutačno hrvatskog i europskog istraživačkog prostora, a u svojim odredbama ne odgovara niti odredbama Zakona o zakladama te je u tom smislu potrebno uskladiti zakonodavstvo. Dodatno, prema nedavnoj analizi koju je Svjetska banka izradila za Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu projekta Pregled javnih rashoda za znanost i tehnologiju i inovacije program Hrvatske zaklade za znanost analiziran je sa aspekta funkcionalnosti i učinkovitosti te su donesene preporuke o dizajnu i provedbi programa financiranju znanstvene djelatnosti. Cilj ovog zakona je jasnije, ova analiza se nalazi na mrežnim stranicama ministarstva i obuhvaća negdje oko 200 stranica tablica i tiskanog teksta, pa ga može svako pogledati. Cilj ovog zakona je jasnije definirati pravni status zaklade te načine njezinog djelovanja kroz povećanje kvalitete, transparentnosti, funkcionalnih znanstvenih projekata i programa i jasniju podjelu rada tijela zaklade. Polazišna točka ovih promjena je Nacionalna razvojna strategija kojom su u okviru strateškog cilja 1 konkurentno i inovativno gospodarstvo definirani prioriteti politika u području znanosti i tehnologije. A to su između ostalih reforma sustava znanosti i akademsko znanstveno istraživačkog sektora radi postizanja svjetskih standarda izvrsnosti i stvaranja inovacija. Zatim, razvoj istraživačkih kapaciteta s naglaskom na ljudske potencijale u STEAM I ACT području. Nadalje, reforma i u financijskom, u financiranju istraživanja inovacija kroz novi institucionalni okvir i programe za istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije, posebno u području informatičko komunikacijskih tehnologija, umjetne inteligencije i robotike, biotehnologije i zelenih tehnologija. Nadalje, Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je odobren od strane Europske komisije podržava gore navedene prioritete kroz predložena, kroz predložene mjere sa ciljem podizanja istraživačkog inovacijskog potencijala potencijala u okviru reforme 3 poboljšanje učinkovitosti javnih ulaganja u području istraživanja, razvoja i inovacija. Provedba reforme uključuje donošenje novog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost koji će omogućiti provedbu prilagođenih programa sukladno revidiranom okviru financiranja istraživanja, razvoja i inovacija. okvirom koji je, se planira donijeti do kraja trećeg kvartala ove godine omogućit će se transformacija i jačanje kapaciteta zaklade u tijelo koje će omogućiti pojednostavljen i sustavan pristup politici upravljanja projektnog financiranja, istraživanja i inovacija. Proces restrukturiranja zaklade započeo je izradom Prijedloga Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, a on će obuhvatiti izmjene temeljnih akata i normativnog okvira zaklade uvođenje novog programskog okvira i okvira za praćenje te jačanje operativnih kapaciteta zaklade. Zaklada će imati jasno definiranu misiju podrške za provedbu, koordinaciju, dizajn, praćenje i vrednovanje politika projektnog financiranja i istraživanja i inovacija. Time će se stvoriti jak i neovisan sustav koji će provoditi odabir, financiranje i praćenje učinaka znanstveno istraživačkih projekata i stvorit će se kompetitivni i usklađeni okvir zaklade za financiranje projekata u temeljnim, primijenjenim i razvojnim istraživanjima.

Zaklada je i dalje središnja organizacija za financiranje temeljnih znanosti u svim znanstvenim područjima u RH, ali financijska sredstva osim temeljnim istraživanjima dodjeljuje i primijenjenim …/Govornik koja su od strateškog interesa za RH. Zaklada potiče znanstvenu izvrsnost, kompetitivnost u financiranju istraživanja, nacionalnih ili međunarodno priznatih istraživačkih tema nacionalnu i međunarodnu suradnju i umrežavanje kao osnovu napretka u stvaranju novog znanja i društva temeljenog na znanju, istraživanju i inovacijama. Kako bi se povećala učinkovitost i funkcionalnost ulaganja u znanstvene projekte i omogućila provedba programa planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predloženo je da se zakonom ne propisuju točni nazivi programa kako bi se programi jednostavnije prilagođavali okviru financiranja, istraživanja razvoja i inovacija. Predloženo je da se vrste programa utvrde općim aktima zaklade. Novim prijedlogom zakona jasnije se definira pravni status zaklade te propisuje da osnivačka prava i obaveze u ime RH obavlja ministarstvo nadležno za znanost koje provodi i nadzor nad zakonitošću rada i postupanja zaklade što važećim zakonom nije bilo propisano. Također jasno se propisuju načela rada zaklade odnosno da se rad zaklade temelji na kompetitivnom sustavu financiranja znanstvenih istraživanja, a s ciljem poticanja znanstvene izvrsnosti, međunarodnim mjerilima kvalitete u istraživanjima, transparentnosti i jednakosti, sprječavanju sukoba interesa, najvišim etičkim standardima i osiguravanju akademskih sloboda. Dok je važećim zakonom propisano da korisnici potpora zaklade mogu biti doktoranti, poslijedoktoranti znanstvenici te znanstvene organizacije u skladu sa propisima koji utvrđuju znanstvenu djelatnost, novim zakonom predlaže se da se korisnici financijskih sredstava zaklade mogu biti pravne osobe a u skladu sa propisima koji uređuju znanstvenu djelatnost jer se financijska sredstva dodjeljuju pravnim osobama, a ne izravno doktorantima, poslijedoktorantima ili znanstvenicima. Dodatno predloženo je da zaklada sa pravnim osobama koje su korisnici financijskih sredstava i odgovorni su za njezino trošenje sklapa ugovor u kojem naravno će jasno biti i definirano tko je voditelj projekta. Nadalje, naziv i zadaće tijela zaklade usklađene su sa Zakonom o zakladama te tijela zaklade čine upravni odbor zaklade, upravitelj zaklade i povjerenstvo za prigovore. Novim zakonom propisano je da članovi zakladnih tijela mogu biti, ne mogu biti članovi Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, zatim nadalje ne mogu biti zaposlenici ministarstva nadležnog za znanost te čelnici visokih učilišta, instituta te drugih znanstvenih organizacija. Dodatno članovi zakladnih tijela dužni su prijaviti svako postojanje sukoba interesa u odnosu na projekte koji sudjeluju u natječajnom postupku. Predloženo je da upravni odbor uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za znanost donosi strateški plan zaklade i pravilnik o unutarnjem radu zaklade, statut i pravilnik o uvjetima i postupku dodijele sredstava za, od strane i svrhe zaklade S ciljem povećanja kvalitete i transparentnosti financiranja znanstvenih projekata i programa predlaže se osnivanje novog stručnog tijela zaklade, povjerenstva za prigovore koje odlučuje o prigovorima o dodjeli financijskih sredstava te se zakonom definira mogućnost prigovora, što dosada nije bilo propisano. Predloženo je da članove povjerenstva za prigovore imenuje upravni odbor zaklade na temelju javnog poziva na razdoblje od 4.g.. Osim tijela zaklade propisano je kako upravni odbor zaklade može osnivati stalna ili povremena, znanstvena ili stručna povjerenstva za obavljanje poslova iz djelokruga zaklade. Novim zakonom predloženo je da zaklada vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika, što je u skladu sa odredbama državnog proračuna za 2022.g. koji je HS usvojio na sjednici 8. ožujka 2021.g.. Zaklada se najvećim dijelom, gotovo pa isključivo dosada financirala iz državnog proračuna, a malenim dijelom iz Europskog strukturnog fonda i međunarodne suradnje. Tako da je 2020.g. zaklada ostvarila ukupno 161 milijun kuna prihoda, od čega je 158 milijuna kuna bilo donacije odnosno dodijeljeno iz državnog proračuna. Ukupno u proteklih 18.g. od 2002.g., pa do 2020.g. milijarda i 93 milijuna kuna prihoda je ostvarila zaklada u tom periodu, od čega je čak milijardu i 13 milijuna kuna direktno prihod iz državnog proračuna. Zaklada je tijekom 20.g. postojanja uložila ukupno milijardu kuna za financiranje 1.260 znanstveno istraživačih projekata 930 mladih istraživača doktoranata. Ukupni iznos financiranja projekata i doktoranata se iz godine u godinu postepeno povećavao do stabilnog iznosa financiranja u posljednje 3.g. od gotovo 200 milijuna U 2022.g., dakle u ovoj godini, planirano ulaganje iz državnog proračuna u Hrvatsku zakladu za znanost iznose 186,7 milijuna kuna. Osim toga kroz programe planirane u okviru NPOO-a planirana su ulaganja u Hrvatsku zakladu za znanost u ukupnom iznosu od 621,3 milijuna kuna u periodu od 4.g., dakle od ove godine, pa do '26.g.. Stoga će Hrvatska zaklada za znanost temeljem ovog predloženog zakona uz kombinirano financiranje iz državnog proračuna i europskih fondova postat središnje strateško mjesto i institucija za financiranje izvrsne kompetativne znanosti kako temeljnih znanstvenih istraživanja tako i primijenjenih za razvoj hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini. Hvala vam lijepa. Evo imamo nekoliko replika, prva je poštovana zastupnica Vesna Bedeković. Hvala vam lijepa poštovani g. ministre. Osnovna intencija ovog zakona kojeg danas imamo u prvom čitanju je prije svega unaprjeđenje rada same zaklade i unaprjeđenje kompetetivnog sustava financiranja općenito znanosti. Kad malo promatramo zakon vidjet ćemo da je najviše pozornosti u ovom zakonskom prijedlogu pobudilo pitanje pravne osobnosti i osnivačkih prava same zaklade koje prema ovom prijedlogu zakona u ime RH ostvaruje Ministarstvo znanosti, dakle čl. 3. zakona i time se je evo je izrazila stanovita sumnja da se ovim prijedlogom zakona da će se narušiti samostalnost rada same zaklade. Ja osobno se s tom sumnjom ne slažem, ali bih molila vas da kažete svoje mišljenje i da komentirate čl. 3. ovog zakona prema kome se osnivačka prava prenose na Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Hvala lijepa. Da, to je očito jedan od glavnih prijepora. Ja želim naglasiti da upravni odbor zaklade i dalje postavlja odnosno izglasa HS kao i dosada tako je bilo i ranije. Ono što jednako tako mogu podsjetiti da je, pa gotovo ja mislim od 2018., pa do prije godinu dana dana upravni odbor zaklade tada bio u svojevrsnom, ja neću reć da je bio ilegalan, ali zakonskom vakumu jel je zakon definirao da mandat članova upravnog odbora traje 4.g., a onda a onda je u nekom trenutku zaklada statutarno promijenila i donijela odredbu da mandat članova upravnog odbora traje bez obzira na zakon, dakle statut nije bio usklađen sa zakonom do trenutka dok sabor ne izglasa novo upravno vijeće, što ako je neko na mandatu onda je na mandatu, ne može mu se statutom produživat mandat. Dakle ne, mislim da je bojazan neosnovan. Imamo zahtjev za stanku u 92.g. života umro član, suradnik HAZU dr. Nedjeljko Mihanović, hrvatski povjesničar politike i književnosti ujedno i predsjednik ovoga doma. Pozvao bih prisutne kolegice i kolege da mi se pridruže ovoj minuti šutnje.

hvala i slava za sve ono što je napravio za Hrvatsku. Nastavljamo dalje s radom, slijedeća replika poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Pa evo da se nadovežem na ovu kontroverzu koju kolegica Bedeković ne vidi, a meni je više nego očita. Dakle, ista je procedura bila s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Ali ja ću vas ovdje pitati vrlo konkretno, vi očekujete od HS-a da da makne sebe kao ključnu instituciju koja je trebala odlučivati o strateškom planu zaklade i da kaže da ga se to više ne tiče da vi sada imate glavnu ulogu u tome uz odbor? Ako samo pogledamo čl. 10.vidjet ćemo nevjerojatne promjene da je sada uz sve što upravni odbor radi dodatno i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ako pogledamo čl. 18.vidimo tko vrši nadzor nad zakladom vidimo opet Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ključno je za znanost da bude neovisna od politike, a upravljanje ključnom institucijom kojom se financiraju znanstveni projekti ako se da u ruke resornom ministarstvu mi ne možemo postići tu temeljnu odvojenost. Kako to očekujete od HS-a da potvrdi? Ja tu ne vidim u ovom slučaju nikakav problem zato što mi se čini logičnim da u slučaju definiranja strateških ciljeva unutar istraživanja i razvoja ipak Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima nešto za reć u smislu i i usklađenosti takovih istraživanja naspram i NPOO-a i svih ostalih izvora financiranja iz EU. Ja sam naglasio da će zaklada i dalje financirati kako temeljna istraživanja tako i istraživanja vezana uz postdiplomante odnosno doktorante štaviše dodatno će se osnažiti ona komponenta koja je usmjerena prema razvoju karijera mladih istraživača. Nisam siguran da bi baš trebalo potpuno izvan bilo kakvog strateškog promišljanja zakladu jer niko ne ulazi u definiranje pojedinog istraživačkog područja kojeg će zaklada financirat. financirat. Vrijeme je isteklo, ali mislim da smo imali sada za vrijeme covida jedan vrlo dobar primjer kako se nije moglo financirati ozbiljnije

Zaklada koja pomaže mlade znanstvenike u svom istraživačkom radu je vrijedna divljenja i ovih skoro milijardu kuna koji je do sada isplaćeno za 873 mlada znanstvenika zasigurno je mnoge od njih usmjerila da ostane ovdje u Hrvatskoj. Što se tiče ove nadležnosti da li je to sabor ili ministarstvo, ja smatram da mi u svim stvarima moramo biti transparentni, jasni i da ćemo steći povjerenje hrvatskog puka. Dakle, nije važno tko će nam neki biti, tko će nešto upravljati nego na koji način će se to provoditi kada se stvori kritična masa, kad ljudi dobiju povjerenje onda zasigurno neće biti nikakve sumnje, nikakve dileme u ono što se radi. Ali najvažnije je da mladi znanstvenici ostaju ovdje u Hrvatskoj i da se to sve transparentno radi. Hvala lijepo. Potpuno ste u pravu uvaženi zastupniče, dapače u sljedećem periodu programskom itekako je povećan iznos novca kojim je moguće kojim je moguće financirati upravo karijere mladih znanstvenika, pa naravno i onih povratnika koji se žele vratiti natrag sa kvalitetnim znanstvenoistraživačkim projektima više ako su oni usmjereni prema tehnologijskim projektima odnosno inovacijama i patentima, što do sada u tom obliku i u toj mjeri nije bilo moguće jer jednostavno nije bilo dovoljno sredstava što kažem u narednom periodu će biti itekako moguće. S druge pak strane sigurno je jasno da ako su i sredstva, to je konačno i primjedbovala Državna revizija ostvaruje iz državnog proračuna onda vjerojatno netko treba i preuzeti odgovornost za njihovo trošenje. Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Zahvaljujem predsjedavatelju. Uvaženi ministre. Htjela bih vam skrenuti pozornost na nešto što je u ovom zakonu jako loše riješeno i ne bi trebalo tako ostati do drugog čitanja. Naime, čl. 10.propisano je da upravni odbor zaklade između ostalog donosi odluke o financiranju projekata, ovim zakonom po prvi put uveli ste i Povjerenstvo za prigovore jel tako, pa ste rekli da je to stručno tijelo zaklade koje će odlučivati o prigovorima o dodjeli financijskih sredstava, dakle o ovoj odluci koju donosi upravni odbor, a istovremeno taj upravni odbor je zamišljen kao tijelo koje će imenovati članove povjerenstva. Jel shvaćate gdje je institucionaliziran sukob interesa i zašto povjerenstvo koje imenuje upravni odbor ne može propitivati odluke koje taj upravni odbor donosi? Uvažena zastupnice. Možda nije dovoljno jasno, ali možda treba pojasnit. Upravni odbor ne može donositi samo područja prioritetnog istraživanja u kojima se raspisuju pozivi na projekte, poslije postaje i programska vijeća, dakle oni koji odlučuju koji definiraju gdje se šalju pojedini prijedlozi projekata na recenzije. Do sada se dešavalo da su postojale pritužbe na dosadašnji sistem rada gdje oni koji su podnosili prijave nisu mogli uložiti nikakvu žalbu nikome ako su sumnjali da možda postupak odabira i ocjene projekata kasnije od tog samog istog vijeća nije bio proveden do kraja. Naime, bila je praksa slanja na recenziju na pet različnih mjesta pri čemu je onda kasnije su odabirane recenzije koje su od tih pet, tri koje su bile relevantne odnosno dvije i ako je neko sumnjao nije se imao kome žalit u ovom slučaju sada se može žaliti na postupak. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj Kaže u ocjenama i izvorima sredstava potrebnih za provedbu zakona da neće biti potrebno osigurati dodatna financijska sredstva državnog proračuna za provedbu ovoga zakona. Ono što mene brine je da je dobro poznata činjenica da je Hrvatska na samom dnu Europske ljestvice u izdvajanjima za istraživanja i razvoj. Jedan od tih bitnih preduvjeta za poboljšanje rada zaklade zapravo je povećanje sredstava za njezin rad, a to očito ovim prijedlogom zakona nije potvrđeno ja znam da mi vi sad možete reći u slijedećem proračunu tražit ćemo više sredstava itd., itd., ali sama promjena zakona neće poboljšat stanje u našoj znanosti i u outputu naših znanstvenih radova ako za to ne planiramo dostatna sredstva. Po mom mišljenju skromnom u sadašnjem proračunu ta sredstva su vrlo, vrlo ispod dostatnih odnosno ispod razine prosjeka EU. Što više sredstava to bolje. Ja se slažem sa vama uvaženi zastupniče i ne bih imao ništa protiv da su sredstva iz državnog proračuna da ih je moguće osigurati puno, puno više. Ona su koliko vidite i u odnosu na raniju godinu veća, ne onako kako bismo svi željeli, ali upravo zbog toga smo uložili izrazite napore kako bismo osigurali dodatna financijska sredstva koja evo sad stižu iz NPOO-a i rekao sam preko 600 i nešto milijuna kuna, doduše kroz 4.g., al kroz jedno projektno razdoblje i ja vjerujem da će se u hodu i dalje osiguravati izvori financiranja. Upravo zbog toga smo predvidjeli i mogućnost da zaklada zadrži svoj posebni račun na koji se mogu slijevati ekstra sredstva koja nisu sredstva državnog proračuna jel je predviđeno da zaklada može generirati sredstva iz donacija. To ostaje i dalje. Slijedeća replika poštovana zastupnica Sanja Radolović. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, i sami ste rekli dakle da je iz državnog proračuna isplaćeno oko 185 milijuna kuna za rad zaklade za projekte. Ono što smo vidjeli iz izvješća zaklade koje smo imali na odboru je da zapravo je jako niska alokacija zaklade što se tiče povlačenja sredstava iz eu fondova. Ja pozdravljam da povećamo financijska sredstva zaklade u državnom proračunu, ali gledajte nije li suludo da koristimo sredstva na nešto što smo u potpunosti mogli financirati iz eu fondova i ja vas pitam da li u budućnosti možda su izvršeni kakvi pregovori sa upravljačkim tijelom Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU primjerice za plaćanje školarina tih doktoranata koje se sad plaćaju iz projekata zaklade i koji zapravo su veliki financijski teret projektima, a komotno se u drugim državama financiraju primjerice

upravo ovim prebacivanjem i davanje u ingerenciju sredstava, u ingerenciju zaklade sredstava koja ćemo imati na raspolaganju iz Nacionalnog plana obnove i oporavka u ovim projektima koje sam maloprije spomenuo. Skraćujemo upravo taj komplicirani put i postavljamo zakladu u poziciju bržeg donošenja odobrenja i prihvaćanja projekata. Prema tome, upravo u ovom smjeru mislim da smo i ovim zakonskim prijedlogom i postupili. Po pravilima i kako je svakako naravno to predviđeno u pojedinim projektnim pozivima moguće je onda naravno i financirati doktorante ako je to propisima EU predviđeno. Slijedeća replika poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora, uvaženi ministre. Dakle, ja ću se referirati na odredbu čl. 20., to su vam prijelazne i završne odredbe. Dakle, rok je od 90 dana u kojem se treba uskladit statut i drugi opći akti zaklade u skladu s odredbama ovog zakona. Ali ću se referirati na st. 1. i 2. koji kaže da onaj tko je zatečen na dužnosti izvršnog direktora zaklade nastavit će obavljati svoju dužnost do isteka mandata. On se više neće zvati izvršni direktor zaklade nego upravitelj. Dakle, vrlo neobično. Ako imate statut koji ćete dat rok da usklađujete u roku od 90 dana onda statutom mogu biti propisani i neki drugi uvjeti ili neki drugi način naravno sukladno odredbama ovog zakona. Uobičajeno bi bilo da onaj koji je zatečen na radnom mjestu ostane na radnom mjestu dok se ne donose novi statut i da se onda temeljem toga provede natječaj, ovako on ostaje do kraja mandata. Vrlo neobična odredba u zakonu, pa mislim da bi ju svakako trebalo do drugog čitanja promijeniti odnosno uskladiti sa uobičajenom praksom. Hvala lijepo. Hvala na sugestiji uvažena zastupnice. Razmotrit ćemo to, imamo priliku to ispraviti do drugog čitanja. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala ministre. S tim smo replike ispucali. Idemo na raspravu po klubovima, ministre možete sjest, možete vi sjest. Prvi, ima li neko od odbora želju uzeti riječ? Nema. Onda otvaram raspravu, prvi prijavljeni Klub je zastupnika Mosta, poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić.

načela rada zaklade. Zaklada samostalno, transparentno i nepristrano obavlja poslove u sklopu djelatnosti utvrđenih ovim zakonom i zakonom kojim se uređuju zaklade. Dakle, ključna odlika zaklade je njezina nezavisnost. Postoji razlog zbog kojeg u ranijem zakonu ovdje nije bilo ministra, nije nitko tada zaboravio da postoji ministar znanosti i obrazovanja nego je netko razmišljao onako kako i jest ispravno, a to je da sustav znanosti i visokog obrazovanja mora biti nedvosmisleno odvojen od trenutne političke moći i zato u Zakonu o zakladi za znanost nije bilo resornog ministra. On ima po svojoj političkoj nadležnosti sasvim dovoljno prostora i mogućnosti u okviru svoji ovlasti na druge načine utjecati na cjelokupan sustav obrazovanja. Međutim, kada govorimo o ključnim institucijama koje uređuju i omogućuju život znanstvene zajednice ministar tu, a ministar jednako je politika nije imala pristupa. Odjednom nama prvo dolazi na dnevni red Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja i tim zakonom mi mijenjamo odredbe Članak 2. gdje prava i uloge osnivača preuzima resorno ministarstvo, mijenjamo i ulogu sabora. Zatim nam sada dolazi novi zakon koji se tiče druge nezavisne i jedne od važnijih institucija u znanosti i visokom obrazovanju Hrvatske zaklade za znanost i visoko obrazovanje gdje činimo istu stvar. Mičemo sabor i stavljamo ministra. Kao odgovor na moje pitanje zašto bi Hrvatski sabor odlučio sebi smanjiti ovlasti, što preopterećeni smo poslom, mislim da budemo realni stanje sa Hrvatskom zakladom za znanost je vrlo loše i hrvatska znanstvena je izrazito nezadovoljna po svim relevantnim istraživanjima na koje ću se kasnije osvrnuti ako mi ostane vremena, time kako zaklada funkcionira, time koliko transparentno dodjeljuje projekte i uopće njezinom vizijom i ulogom u obrazovanju. Strateški plan, pa gdje nam je strateški plan? Imali smo paradoks onoga preko čega je ministar možda i olako prešao da je upravni odbor ostajao do, do kad mu se htjelo jer eto prestao mandat, nije imenovan novi a trebao je biti i nikome ništa kao što nikome ništa kada ovdje nemamo izvješća kada bismo trebali imati o europskim fondovima svakih 6 mjeseci nego nam dođu 4 za 2 godine i nikome ništa. Zakon se krši svakodnevno. Međutim, sada govorimo o izmjenama kojima će se primjerice strateški plan koji uzgred nije ni donesen za novo razdoblje niti znamo hoće li ikada biti donesen, stali smo na 2018. godini. Hrvatska zaklada za znanost ne radi svoj posao niti znamo koja je njezina uopće vizija. E taj isti plan sada ćemo iduće generacije saborskih zastupnika zaboraviti ako ovo izglasamo da uopće postoji jer mi o njemu na ovom mjestu nećemo razgovarati. I sad vi imate paradoks ovih zakonskih odredbi, a osvrnut ću se na nekoliko njih. Npr. načela rada zaklade Članak 5., kažu da upravni odbor zaklade samostalno donosi odluke o programima i dodjeli financijskih sredstava sukladno ovom zakonu i općim aktima zaklade. Samostalno, to je ključna riječ u stavku 2. Članka 5. Rad zaklade naravno temelji se na sprječavanju sukoba interesa, bitno je napomenuti da on ovdje nije uopće detaljno raspisan, a veliki je problem u hrvatskoj znanstvenoj zajednici pogotovo kada se radi o sredstvima koja se trebaju dodijeliti za projekte, a ta sredstva su kada se radi o prirodnim znanostima često izrazito visoka. Evaluacija projekata u našoj maloj znanstvenoj zajednici i pitanje njezine nepristranosti i transparentnosti ostaje veliki problem, a ovaj zakon ne omogućava da se on uopće dotakne, a trebao bi. O sprječavanju sukoba interesa dakle ništa izuzev nekih uobičajenih floskula koje se pozivaju na Zakon o sprječavanju sukoba interesa i ne uvažavaju specifičnost znanstvene zajednice. E sad da se vratimo na to samostalno. To nam govori Članak 5., a onda dođete na Članak 10. na isti taj upravni odbor zaklade gdje jednom uz stavak 1. sve ono što radi upravni odbor za razliku od ranijeg zakona dodana suglasnost ministra nadležnog za znanost. Tako se strateški plan sada više ne predlaže saboru i ne usvaja u saboru nego se donosi uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za znanost. Pravilnik se isto tako donosi uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za znanost. Statut također uz prethodnu suglasnost ministarstva. Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe zaklade opet ide uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za znanost. Pa se vratimo na ovaj Članak 5. i zapitajmo se je li ova samostalnost floskula koja je možda i greškom ostala u prethodnom članku. Ja vjerujem da se ministru sviđa uči u djelovanje Hrvatske zaklade za znanost i svoju politiku provoditi kroz tu instituciju. Međutim, ne ide to tek tako, niti bi smjelo ići tek tako i mi bismo ovdje u Hrvatskom saboru prvi kao ono tijelo koje je prethodno imalo te ovlasti trebali jasno ustati protiv prijedloga koji nas izmješta iz naše važne uloge i sve prepušta u ruke politici. Možda bismo i ustali kada bi Hrvatski sabor sebe doista i doživljavao kao Hrvatski sabor, kao jedno tijelo koje ima svoju ulogu u trodiobi vlasti, a ne kao produženu ruku vladajuće većine koja uopće ne postoji samostalno niti misli da treba imati neku značajnu ulogu u društvu. Nadzor nad zakonitošću rada i postupanja zaklade, dakle onaj tko će odlučiti je li sve ok s projektima ili nije opet provodi ministarstvo nadležno za znanost Članak 18. ovog zakona. Dakle, ministar je svugdje. Ministar će čak i sam sebe nadzirati, on će ući u sve ključne dokumente i pravilnike koji će se donijeti i planove, a onda će i nadzirati kako su se proveli. Pa se vratimo opet na onu samostalnost koja je tu uzgred ranije spomenuta. Članak 20. je doista izuzetno problematičan ne mogu ući u to je li to slučajan previd ili je to dio nekog šireg političkog plana, ali umjesto da se radi o novom izvršnom direktoru odnosno upravitelju kojim se suštinski mijenja uloga i da se to se to odnosi na period umjesto do isteka mandata unosi se rečenica do imenovanja upravitelja iz ovog zakona. Znači, trebalo bi u roku od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona imenovati upravitelja zaklade na temelju provedenog javnog natječaja u skladu sa člankom 11. stavkom 1. ovog zakona. Znači moramo raspisati natječaj za novog upravitelja. Sada je to izvršni direktor sa skroz ograničenim ovlastima, a novim zakonom enormno rastu ovlasti novog upravitelja i ne možeš onda samo izvršnog prebaciti za novog upravitelja, nego nam treba novi natječaj. Na kraju ću se ako nas zanima kakva bi ta vizija budućnosti rada zaklade koja i sada ne radi u opsegu i kapacitetu kojem bi trebala da služi znanstvenoj zajednici mogla izgledati. Znači, ako vi pogledate Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću naići ćete na jednu vrlo neobičnu situaciju. Navikli smo da ta izvješća imaju ukoliko je neki prijeporan zakon u pitanju veliki broj prigovora i to je obično ono za što e-savjetovanje služi. A sada zakonski prijedlog čija je ključna izmjena, a ove sve ostale su kozmetičke i dobro zvuči upravo ubaciti što više ministarstva u rad zaklade, odnosno preuzeti zakladu što ja nazivam već pohodom na institucije budući da ona nije jedina. Vi ovdje imate osim jednog kritičkog prijedloga samo panegirike. Dakle, zamislite postoje naši građani koji su se sjetili uključiti u e-savjetovanje da bi hvalili jedan zakon. Pa razmislite o tome koliko neovisno oni djeluju i razmišljaju kakva će biti budućnost zaklade. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Zeleno-lijevog bloka poštovani zastupnik Damir Bakić.

Poštovani ministre, uvažene kolegice i kolege najprije dozvolite da kažem ovo. Javno savjetovanje o ovom prijedlogu zakona provedeno je u kolovozu prošle godine, dakle u vrijeme koje sigurno nije najprikladnije za javno savjetovanje baš o ovoj temi. Time je de facto znanstvenim organizacijama i visokim učilištima onemogućeno da na strukturiran način iskažu svoja mišljenja o ovom zakonskom prijedlogu. A stvarnog razloga za hitnost zapravo nije bilo i sad to vidimo još jasnije, jer ovaj zakon je u saborsku proceduru ušao 30. rujna. Još 7. listopada je bio predmetom razmatranja Odbora za obrazovanje i sad evo nakon 4 mjeseca skoro tek sad je na plenarnoj raspravi. To dodatno dovodi ili otvara pitanje motiva stavljanja ovog zakonskog prijedloga u javno savjetovanje baš u kolovozu prošle godine. U uvodnom teksta stoji i ova formulacija: „Postojeća zakonska regulativa“ a ministre vi ste to rekli u svom izlaganju, dakle postojeća zakonska regulativa je zastarjela i ne regulira sustav financiranja na način koji bi bio usklađen sa svim zahtjevima trenutačnog hrvatskog i europskog istraživačkog prostora. Ovo zvuči kao snažna rečenica, ali bojim se da zapravo ona sadržajno ne kaže ništa jer je potpuno nejasno što su argumenti za ovu tezu, koje su to odredbe postojećeg zakona koje ne odgovaraju zahtjevima trenutačnog hrvatskog i europskog istraživačkog prostora. Članak 3. temeljna primjedba na zakon odnosi se na članak 3. Njime se kako je već rečeno osnivačka prava i obaveze prenose sa Republike Hrvatske na Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U većini država na koje se ugledamo i na koje se želimo i trebamo ugledati odvaja se tijelo odgovorno za donošenje politika i strategija od organizacija odgovornih za provođenje tih politika, razlog je jednostavan neovisnost je nužna jer samo politička neovisnost omogućuje neovisnost istraživanja i uklanja naravno moguće pristranosti. Vezano uz to, dakle u članku 10. se zaobilazi Sabor. Ključne akte kako piše u članku 10. sad donosi upravni odbor uz prethodnu suglasnost ministarstva. To je nedopustivi utjecaj politike na djelovanje zaklade. Dodatno prema članku 18. i nadzor nad zakonitošću rada i postupanja zaklade ponovno provodi, dakle Potpuno je onda nejasan smisao odredbe stavka 4. članka 18. kojom se propisuje da je Upravni odbor zaklade obavezan jednom godišnje Saboru dostaviti izvješće o radu zaklade gotovo da nam se ostavlja samo eto neka protokolarna dužnost. Članak 4. Zašto je u članku 4. gdje je opisana svrha zaklade izostavljeno baš ono prvo što piše u dosadašnjem zakonu, a citirat ću: „Potpora naprednim istraživanjima prepoznatih na međunarodnoj razini ulaganjem u vrhunske znanstvene ideje i izvrsne istraživače.“ S druge strane u članku 4. piše da se zaklada osniva sa svrhom razvoja i promicanja znanosti, a to nije niti bi trebala biti. Zaklada se osniva, odnosno osnovana je za financiranje znanstvenih istraživanja. Tome služi. Nadalje u stavci dva i tri tog istog članka 4. nisu usklađeni i posebno ne vidi se razlog zašto se posebno apostrofiraju znanstvenici na početku znanstvene karijere, jer naglasak treba biti na kompetitivnosti i izvrsnosti na međunarodnoj razini. Sve temeljne znanosti trebale bi biti od strateškog značaja, jer inače pojam koji se spominje, citirat ću „od strateškog značaja za RH“ taj pojam može biti podložan interpretacijama i pogrešno iskorišten za neke druge interese. Nejasno je u st. 4. i što znači sintagma međunarodno prepoznate istraživačke teme i također u tom istom čl. 4.ja bih rekao da deklarativno poticanje umrežavanja predstavlja prilično dubioznu poziciju jer se sve pozicije mogu favorizirati u suradnji koje može i neće biti produktivne ili kompetitivne. Čl. 7. i čl. 12. je li nam zaista potrebno formiranje Povjerenstva za prigovore? Netočno je naime da do sada prostora ili procedure koja je omogućavala prigovore nije bilo. Povjerenstvo ovako kakvo je zamišljeno ipak ne može odlučivati već samo davati mišljenje jer inače bi to Povjerenstvo za prigovore bilo nadređeno upravnom odboru što bi bilo jako loše. O prigovorima kao i do sada mogu odlučivati paneli za pojedina područja znanosti u kojima bi trebali u tim panelima sudjelovati kao i do sad, eminentni znanstvenici u pojedinom području jer u tom jednom povjerenstvu tko bi bio u jednom povjerenstvu dovoljno stručan da procijeni opravdanost prigovora baš za sva područja znanosti koja pokriva odnosno financira Hrvatska zaklada za znanost. Čl. 8., „Članove upravnog odbora zaklade imenuje HS na prijedlog Vlade RH iz redova vrhunskih znanstvenika osobito onih koji imaju svjetski priznate priznate znanstvene radove i rezultate vodeći računa o zastupljenosti svih znanstvenih područja“, tako piše. Problem je međutim u tome što nisu propisani kriteriji na temelju kojih bi se birali znanstvenici koji uistinu jesu vrhunski i međunarodno priznati. A sasvim nedavno imali smo priliku vidjeti kako se u praksi predlaganje i imenovanje članova upravnog odbora zaista i odvija bez vidljivih kriterija. I zaista ne vidi se ni po kojim mjerilima da upravni odbor nedavno izabran čine članovi odabrani iz redova vrhunskih znanstvenika vodeći računa o zastupljenosti svih znanstvenih područja. I da li sad to znači da će po usvajanju ovog zakona upravni odbor biti raspušten? Čl. 13. „Za obavljanje poslova iz svog djelokruga upravni odbor može osnivati znanstvena i stručna povjerenstva.“ U dosadašnjem zakonu izrijekom se kaže da članovi tih povjerenstava mogu biti i strani eksperti, a sada toga nema, pa nejasno je zašto je tako. I konačno čl. 17., ovime se zaklada pretvara u proračunskog korisnika, prema čl. 17. st. 3. „Zaklada će sada trebati voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način i vođenje računovodstva proračunskih korisnika.“ Mislimo da to nije dobro. Čuli smo u obrazloženju još prije četiri mjeseca, tako i piše u uvodnom dijelu zakonskog teksta sa pratećim materijalima, čuli smo dakle na sjednici odbora da je Ministarstvo financija tražilo da bude tako, čak i ako da, vjerujemo da jest, ali ne mislimo da je to sadržajni argument. Uostalom Zakon o zakladama u čl. 38. propisuje da zaklade moraju voditi financijsko poslovanje, izvještavanje i računovodstvo prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja neprofitnih organizacija. Kako ćemo sad to dvoje pomiriti? Evo to bi bilo najkraće i najvažnije o ovom zakonskom prijedlogu. Zbog svega što smo naveli, zbog svih prijepora i spornih elemenata u ovom zakonu, ne možemo podržati predloženi tekst zakona u ovom obliku. Hvala vam lijepa. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovane zastupnice Orešković i PUljak. Hvala predsjedavatelju. Uvažene kolegice i kolege zastupnici. U profesionalnom, a potom i u političkom radu posebno sam usmjerena na unutarnji ustroj države u cjelini, a potom i na unutarnji ustroj pojedinih državnih tijela i ustanova. Loš, namjerno loš i ciljano loš kroj pojedinih državnih tijela i institucija, pogrešno definirane ovlasti tijela tih institucija, disfunkcionalan su sustav, a takav disfunkcionalni sustav koji nema dobro osmišljen sustav unutarnje i vanjske kontrole i nadzora to je obilježje države nereda. Da bi se u takav jedan sustav koji kao što sam rekla namjerno tako loše krojen, da bi se jednog dana uveo red, da bi se jednog dana smanjio prostor za korupciju i klijentelizam bit će nužno razmontirati sve ono što je HDZ-ova vlast ovako loše složila. Naravno to možemo jednog dana kad HDZ više neće biti na vlasti, a do tada ostaje nam samo ukazivati, ukazivati i ukazivati. Dakle, iz dosadašnjeg rada Zaklade za znanost može se zaključiti da je manje-više služila interesima odabranih krugova vi uvaženi predsjedavatelju uvesti malo reda ja ne čujem samu sebe od žamora sa desne strane sabornice, to ne čujete, ne čujete, ja čujem. Dakle, iz dosadašnjeg rada zaklade za znanost može se zaključiti da je više služila interesima odabranih krugova koji su bliski interesnim ciljevima ciljevima HDZ-a, a ne znanosti kao takvoj. I sam ministar je u odgovoru na moju repliku potvrdio da su sredstva koja su bila namijenjena pojedinim projektima bila dodjeljivana na temelju suspektnih kriterija i suspektnih recenzija, a da se na odluke o dodjeli sredstava nije moglo žaliti jer je naprosto sustav žalbi nije bio niti predviđen, niti uspostavljen po odredbama prethodno važećeg zakona. Mogućnost žalbe, mogućnost provjere, kontrole je nulti uvjet da bismo se uopće mogli smatrati ili nazivati pravnom državom. Međutim, ta kontrola i provjera mora biti smislena, a sustav koji se sada po prvi puta uvodi ovim novim zakonom ne može se smatrati da uopće ima bilo kakvog smisla. Ono što se ovdje predviđa vidim kao jedan problem u nastajanju koji će u provedbi vrlo vjerojatno biti čak i veći nego što se može naslutiti čitajući odredbe ovog teksta. Pa da krenem redom, Člankom 10. definirano je da je upravni odbor zaklade ono tijelo koje u konačnici donosi odluke o financiranju projekata. Dakle, odluku o financiranju, odluku o tome kome će se i koliko dodijeliti donosi upravno vijeće. Istovremeno je upravo to upravno vijeće Člankom 12. ovlašteno tijelo koje će osnovati nekakvo novo povjerenstvo za prigovore kao stručno tijelo zaklade koje će odlučivati o podnesenim prigovorima o dodjeli financijskih sredstava. E sad ja to blago karikiram, evo to je kao da ja kao nekakvo upravo vijeće imenujem evo kolegu Ivanovića kao povjerenstvo koje će preispitivati odluke o dodjeli financijskih sredstava koje sam sama donijela možete i vi, dakle do te mjere je ovo besmisleno i nakaradno. A da se ta besmislenost još malo više podeblja osmišljena je kroz Članak 13. da upravni odbor zaklade može osnovati stalna ili povremena znanstvena i stručna povjerenstva. Pretpostavljam da je zamišljeno da upravo ta znanstvena i stručna povjerenstva obavljaju recenzije međutim to u ovom zakonu ne piše. A sve što ne piše u zakonu znači da se namjerno stvara jedan nerazrađen, nejasan, mutan prostor u kojem će zaklada kao mala država u državi raditi onako kako si sama osmisli. E pa gospodo draga to nije država reda, to je država nereda. Dakle, imat ćemo koje kakva povremena znanstvena i stručna povjerenstva koja će raditi nešto za što ovog trena ni ne znamo da će raditi, imat će ovlasti za koje ne znamo kakve će biti, pretpostavljamo da će davati nekakve prijedloge i ocjene pristiglih projekata upravnom odboru, upravni odbor će na temelju takvih savjeta donositi svoje odluke, a onda će te odluke kontrolirati neko drugo povjerenstvo koje ponovno taj odbor, upravni odbor zaklade samo imenuje i samo formira. Dakle, takav sustav ne vrijedi apsolutno ništa i s ovim nećemo postići to da postanemo društvo utemeljeno na znanosti, na inovacijama, a time i na prosperitetu. ostati jedna mala zatvorena zajednica u kojoj se velika financijska sredstva dodjeljuju onima kojima to na neki naših šapne aktualna vlast na sličan način na koji je predsjednik Hrvatskog sabora intervenirao za nekog svog poznanika kad mu je nešto zaškripilo u isto tako jednoj instituciji koja je radila po pravilima koja sam osmišljava. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, poštovani zastupnik Željko Lenart. lijepo g. potpredsjedniče, poštovani ministre razvoj znanosti u Hrvatskoj bi trebao biti imperativ, no međutim nažalost nije, a to vidimo i kroz ovaj zakon i kroz stanje Hrvatske zaklade za znanost. Hrvatska zaklada za znanost ceremonijalno je pod nadzorom Hrvatskog sabora i Ministarstva znanosti, a ovdje čak malo tko ima poima što se u zakladi događa, uglavnom se dižu ruke i usvajaju izvješća zaklade. Zaklada je jedini izvor jedini izvor javnih sredstava za financiranje znanstvenih istraživanja u nas i iznos koji je ove godine 207 milijuna smatram da je čak premali i da bismo trebali više ulagati u znanost, no međutim pitanje je kako se tim upravlja. Nažalost tom institucijom se upravlja kao da je nečija privatna prčija, a znanstvenici u velikoj većini o svemu šute jer znaju da će tako bolje proći u dodjeli sredstava. Pored ogromnih sukoba interesa koji tamo postoje iz zaklade dolaze i totalitarne odluke koje mogu uništiti karijere znanstvenih početnika ali i znanstvenih seniora. Laboratorij za istraživanje nasilja koje djeluje pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu proveo je od 2. do 6. prosinca 2019. mrežno anketiranje znanstvenika o tome kako se osjećaju u komunikaciji s bezimenom birokracijom zaklade. Odnosila se je na voditelje znanstvenih projekata, 55% sudionika odgovorilo je da se osjeća frustrirano, polovica ih je navela da se u suradnji sa zakladom pretežito osjećaju izloženo budalaštinama, 40% je odgovorilo da se osjeća bespomoćno, a 25% se osjeća revoltirano. Mislim da je ovo podatak koji bi trebao davati signale i ministarstvu, ali i saboru i Vladi RH što se to dešava s novcem i u zakladi vezano uz financiranje projekata. Istraživanje se poziva na izvješće jednog projekta Instituta Ivo Pilar iz 2018.g. u kojem se kaže da je reforma znanstvenog sustava dovela do njegovog urušavanja, a među posebno kritične točke ubraja i kvalitetu rada zaklade. Smjenom upravnog odbora zaklada sredinom prošle godine i novim konstituiranjem tog tijela vladajuća struktura na čelu s ministarstvom približila se na korak stjecanju kontrole nad sredstvima kojima bi se barem teoretski znanstveni projekti trebali financirat na potpuno stručnim i transparentnim kriterijima. Ta zaklada je u proteklom razdoblju iznosom većim od milijardu kuna financirala 700 različitih projekata, te se svojim radom potpuno osamostalila i umrežila s jednakim agencijama na prostoru EU. Međutim, više se govornika Nacionala koji su mahom željeli ostati anonimni, a ta anonimnost je nešto što nas treba sve zabrinjavati, smatraju da je izborom novog upravnog odbora taj smjer u najmanju ruku ozbiljno ugrožen. Citiram, zaklada je neformalna institucija preko koje se financiraju znanstveno istraživački projekti i njeno vodstvo ne bi smjelo imati nikakvog dodira sa strukturama izvršne vlasti poput vlade i raznih ministarstva. Suprotno tome, u novi upravni odbor imenovala su se čak dva donedavna državna tajnika ili pomoćnika ministra, a i druga imena bude sumnju, rekao je sugovornik iz akademske znanosti koji naravno želio je ostati anoniman kako ne bi trpio posljedice i osvete. Upravni odbor zaklade imenuje se na 5.g., no prethodni sastav je na toj dužnosti proveo čak 8.g., kako je objašnjeno iz čiste enercije jer vlada nije vodila računa o rokovima. Vlada ne vodi računa o zakonu kojega je predložila HS i kojega i kojega je ovdje donesao s vladajućom većinom. No za druge zakone se traži od mnogih subjekata poštivanje i kažnjavanje ukoliko se ne izvrše. Svi izabrani kandidati iza sebe imaju znanstveni rad, ali u biografijama Nikole Rožinskog i Dražena Vikić Topića ipak vrlo značajnu ulogu imaju njihove funkcije u Vladi RH odnosno ministarstvu. S druge strane u Zakonu o zakladama jasno stoji da članovi upravnih tijela moraju biti vrhunski znanstvenici upozorava sugovornik koji želi biti anoniman i jedan od članova prethodnog sastava upravnog odbora. U ovakvim imenovanjima on vidi intenciju države odnosno Ministarstva znanosti da se uplete u dosad neovisno financiranje znanstvenih projekata. Da li je to istina vidjet ćemo u budućnosti. Prema fizičaru Antoniju Šiberu s Instituta za fiziku u zakladi su se čak do te mjere ohrabrili svojim položajem moći da pod krinkom procedure i protokola provode vrstu znanstvene inkvizicije prema onima koji se usude pokoju riječ o problemima u njihovom radu. Strah je taj koji bi trebao začepiti usta svima onima koji drugačije misle. O tome možda najbolje govori slučaj prof. dr. Getoš Kalac koja se usudila provesti među znanstvenicima već spomenutu anketu o nezadovoljstvu radom zaklade, a potom postala meta zakladinog povjerenstva za znanstvenu čestitost. Rad zaklade destruktivno djeluje i na društveni koncept znanosti, pogotovo zato što se zaklada u svojim programskim dokumentima obvezuje na izvrsnost i na međunarodnu prepoznatljivost, a tim pridjevima naziva one projekte koji su odobreni na pristran i ne na transparentan postupak recenzije. Tako se dugoročno i nepovratno unizuju koncepti znanstvene izvrsnosti i prepoznatljivosti, te oni zapravo postaju predmetom podsmjeha i sinonimom za pogodovanje podobnima. Monopolistički i osobnim interesima vođeno djelovanje zaklade efektivno zatire slobodu i autonomiju znanstvenog stvaralaštva. Nije etično i transparentno, te ne udovoljava mjerilima kvalitete proglašavajući osobno interese kvalitete. I vratit ću se u povijest na 30. svibnja 1990.g., mjesto događanja HS, govornik je pok. Franjo Tuđman. Citiram, političke protivnike ili bespomoćne mrzitelje već odgovorne profesionalne intelektualce i znanstveno stručne ustanove koje bi kritičnim i pozitivnim intelektualnim stvaralaštvom pridonijeli blagostanju svoga naroda i općem boljitku društva u kojem žive i djeluju. Sami procijenite dal je to tako i što bi Franjo Tuđman da može rekao na ono što se danas dešava u znanosti i što se dešava sa spomenutom zakladom. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. Ispričavam se, ispričavam se Vesna. Vesna Bedeković u ime HDZ-a. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče HS što me niste preskočili, šalim se naravno, poštovani g. ministre, poštovani ravnatelju uprave za znanost, uvažene kolegice i kolege. Evo danas pred nama imamo Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost u njegovom prvom čitanju, ja ću samo podsjetit malo kad govorimo o HRZZ-u evo onda možda je dobro podsjetiti da je samu zakladu osnovao HS pod posebnim zakonom prije točno nekih mrvicu više od 20-ak godina pod nazivom Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH i da sama zaklada nakon toga od 2009.g. djeluje pod nazivom HRZZ i osnovni cilj i osnovna svrha nakana osnivanja zaklade je prije svega promocija znanosti, visokog školstva i tehnologijskog razvoja u RH i svakako potpora znanstvenim, visokoobrazovnim i tehnologijskim programima i projektima. I ono što je bitno podsjetiti da je krajnji cilj ovih ulaganja zapravo osiguravanje održivog društvenog i gospodarskog razvoja i svakako poticanje zapošljavanja vodeći se pri tom načelima socijalne uključivosti. I on što je važno za podsjetiti podsjetiti na činjenicu da se zaklada najvećim dijelom financira i državnog proračuna dok se manjim dijelom financira iz europskih i strukturnih fondova, zatim međunarodne suradnje dakle preko švicarsko-hrvatskog programa suradnje i nekih ostalih u manjem dijelu izvora. Ja ću podsjetit da prema izvješću koji imamo da je zaklada u 2019.g. ostvarila ukupno 174 milijuna kuna prihoda od čega se 165 milijuna kuna odnosi na upravo prihode iz državnog proračuna, a da je tijekom 2020.g. na znanstvenoistraživačke projekte i karijere mladih istraživača isplaćeno od strane zaklade 185,9 milijuna kuna i kad to sve skupa kumulativno gledamo onda možemo zaključiti da je zaklada od svog osnutka, dakle od 2001.g. do kraja 2020.g. isplatila nešto više od 971 milijun kuna za projekte i za mlade istraživače. Jednako tako podsjetit ću da u osam zakladnih programa financirano do sad je financirano ukupno 869 projekata i 873 mlada osnivača, dok je najveći dio sredstava isplaćen za istraživačke projekte i to negdje otprilike 86 milijuna kuna što čini 46 proračuna zaklade. Zatim za mlade istraživače negdje oko 64 milijuna kuna ili 34% proračuna zaklade i za uspostavne istraživačke projekte 22,77 milijuna kuna odnosno 15% ukupnih sredstava zaklade i to govori o relevantnosti zaklade i o njenom radu tijekom njenih 20-ak godina postojanja. Ono što moramo reći činjenica je da je Zakon o HRZZ-u posljednji puta mijenjan 2012.g. i da je doista nakon evo sad s tim odmakom od 2012.g. do danas zakonu potrebno noveliranje, prije svega da bi se uskladio sa Zakonom Zakonom o zakladama. A ono što je bitno za reći, za podsjetiti da je Hrvatska svjetska banka izradila jednu analizu na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu projekta „Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije“ i prema toj analizi programi zaklade analizirali su sa aspekta funkcionalnosti i učinkovitosti i u tom su smislu donesene preporuke o dizajnu i provedbi programa financiranja znanstvene djelatnosti. I u tom smislu je cilj dakle zakona novog o kome danas raspravljamo u prvom čitanju prije svega jasnije definirati pravni status zaklade i način njezina djelovanja i svakako ono što je jako bitno osuvremeniti programe koje zaklada financira i definirati način financiranja predmetnih programa odnosno same zaklade kako bi se prije svega povećala učinkovitost i funkcionalnost ulaganja u znanstvene projekte. projekte. I stoga se upravo predloženim zakonom planira povećati kvaliteta i transparentnost financiranja znanstvenih projekata i programa i naravno ono što je također vidljivo jasnije se uređuju tijela zaklade i njihove ovlasti i nadzor nad radom zaklade. Kao što sam i rekla u svojoj replici gospodinu ministru i željela sam da se to posebno objasni pozornost je je privuklo pitanje pravne osobnosti i osnivačkih prava zaklade koja je sukladno čl. 3. ovog prijedloga u ime RH ostvaruje Ministarstvo znanosti i obrazovanja gdje se zapravo povuklo i potegnulo pitanje samostalnosti i neovisnosti djelovanja zaklade. Dakle ono što ja smatram i što moje kolegice i kolege u Klubu zastupnika HDZ-a smatraju da je cilj i svrha ovog zakona prije svega i tako ga vidimo poboljšanje rada zaklade u smislu poticanja veće operativnosti i upravo iz toga tu tu ulogu vidimo veliku Ministarstva znanosti. Ono to je jako bitno osigurati bolji protok sredstava iz eu fondova i njihovo učinkovitije iskorištavanje i ono što je jako bitno osigurati fleksibilnost odnosno prilagodljivost da bi se omogućilo što kompetitivnije financiranje različitih programa i različitih projekata. Žao mi je što kolege Lenarta nema i što je izašao, slušajući njegovo izlaganje u ime njihovog kluba, ja ću samo komentirati i reći uz dužno poštovanje, kad se govori o funkcioniranju zaklade, o načinu na koji se recenziraju projekti i odobravaju onda je potrebno poznavati prije prije svega proceduru kako se ne bismo doveli u situaciju da čitamo tuđi tekst koji nam je netko napisao a da o njemu pojma nemamo, dakle elementarno poznavanje procedure prije svega, a onda se može dalje komentirati, osobito ako uzmemo u obzir činjenicu da je evo iza nas sada 20.g. rada zaklade kao što sam rekla i onda možemo analizirati njeno funkcioniranje, njenu prilagodbu vremenu u kome se danas nalazimo, a to je 2022.g.. Ono što možemo i trebamo, mislim da je to važno, našu zakladu usporediti sa sličnim institucijama te vrste u zemljama EU koje imaju i različite forme i različite, različiti način funkcioniranja. Ja kad gledam zakladu našu vidim ju negdje kao nekakav hibridni oblik između agencije i zaklade i ono što ja vidim i ono što smatram da je zapravo najvažnije u svemu da zaklada doista posjeduje kapital od kojega može financirati i financira sve ono što treba ekstra financirati i u tom smislu dakle i ja i moje kolegice i kolege u Klubu zastupnika HDZ-a smatramo da će ovaj zakon prije svega osuvremeniti i poboljšati rad Hrvatske zaklade za znanost, da će ga uskladiti sa Zakonom o zakladama i ostalom zakonskom regulativom i ono što je najbitnije smatramo da će ovaj zakon poboljšati operativnost rada same zaklade, a time i njenu učinkovitost i naravno posljedično i učinkovito i učinkovito kompetitivno financiranje znanstvenih projekata u Hrvatskoj i u tom smislu će Klub zastupnika HDZ-a podržati ovaj zakon u njegovom prvom čitanju. Hvala vam lijepa.

Hvala lijepo g. potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Mislim da ću biti među onima koji će reći da je ovaj zakon trebao promjene, no u ovakve promjene nisam siguran i argumentirat ću vam ono o čemu i kako razmišljam i zašto ovaj zakon nije posve prihvatljiv za nas u ovom čitanju u ovakvom obliku. Naime, to sam spomenuo i u replici ministru, u ocjenama i izvorima sredstava potrebnih za provedbu ovog zakona predlagatelj, pardon, zaključuje da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu. Međutim, dobro je poznata činjenica da je Hrvatska na samom dnu Europske ljestvice u izdvajanjima za istraživanja i razvoj i jedan od bitnih preduvjeta zapravo za poboljšanje rada zaklade, ali općenito ovog puta hrvatske znanosti jest povećanje sredstava za njihov rad. I da, neka sredstva se povećavaju kao što je i sam ministar rekao iz Fonda za oporavak i otpornost, ali to je privremeni fond koji će trajati nekoliko godina, a nakon toga opet ćemo biti prepušteni sami sebi. Prema tome, volio bih da i ovaj zakon i barem da je ministar rekao da, da donošenje ovog zakona znači više sredstava. To bi možda bila komponenta koju bi bili spremni podržati, ovako to je ostavljeno negdje u zraku i poučeni dosadašnjom praksom vjerojatno to, do toga neće biti. Zatim, osnivanje zaklade čl. 3. u st. 1. navodi se da osnivačka prava i obaveze u ime RH ostvaruje ministarstvo nadležno za znanost. To je novost u odnosu na postojeći zakon u kojem se ne spominje ministarstvo i po kojem je de facto zaklada za svoj rad odgovarala saboru. Mislim da je ovo predloženo rješenje loše, mislim da bi bilo puno bolje da zaklada postaje odgovorna saboru i da bi trebala biti neovisna od ministarstva, što među ostalima se određuje načelima rada zaklade u čl. 5.. Naime, poželjna praksa u zemljama razvijene demokracije je da u procesu financiranja vrhunske znanosti izabrani političari imaju direktan utjecaj tek na zakonodavni okvir, svrhu načela i način rada, te transparentan izbor vrhunskih stručnjaka kojima se daju takve vrste zaklada na upravljanje. Nakon toga, uplitanje ministarstva treba biti minimalno odnosno svedeno na infrastrukturno logističko, a ne političko odnosno ministarstvo može provesti nadzor nad zakonitošću rada zaklade u rasporedu sredstava itd., ali ne smije i ne može se uplitati u rad zaklade, ne može se uplitati u dodjelu sredstava, ne može se uplitati u sadržaj rada zaklade. Ovakvim čl. 3., to je ostavljeno isto u zraku i po nama to ne bi trebalo biti tako. Slijedeće je pitanje definiranje svrhe zaklade. To je čl. 4. u st. 1. stoji, citiram, zaklada se osniva sa svrhom razvoja i promicanja znanosti i tehnologije u RH, te je izostavljen nastavak rečenice iz postojećeg zakonskog rješenja za kojeg mislim da je jako važan da ga zadržimo, a to je, opet citiram, te se krajnjim ciljem osiguranja održivog i društvenog i gospodarskog razvoja uz poticanje zapošljavanja i vodeći se načelima socijalne uključivosti, Nadalje, vrlo općenito i načelno je definirano kome naknada dodjeljuje sredstva za razliku od važećeg zakona. Iako se navodi da, citiram, zaklada potiče znanstvenu izvrsnost i kompetitivnost u financiranju istraživanja nacionalnih i/ili međunarodno priznatih istraživačkih tema itd., kraj citata, nije razrađeno na koji to konkretno način potiče. Također navodi se da postupak vrednovanja je neovisan, objektivan, nepristran i transparentan bez da znamo kako će se to osigurati. Očito se programi zaklade i načina njena djelovanja će biti razrađeni tek aktima same zaklade, a saborskim zastupnicima ostaje tek nada da će zaklada poticati ova načina i osigurati neovisnost, objektivnost, nepristranost i transparentnost. Opet poučeni iskustvima kada prepuštamo vladajućima da reguliraju neke stvari bilo podzakonskim aktima, bilo u ovom slučaju samim aktima zaklade, a njezino vodstvo će birati ministarstvo nisam siguran da će to producirati rezultati kojima ćemo biti zadovoljni, da ne kažem ponosni. Upravni odbor zaklade u čl. 8. i 9. kaže da im mandat traje 4.g. itd., itd.. Mislim da mandat svim članovima upravnog odbora ne bi trebao počimati i završavati u isto vrijeme. Zašto? Baš zato da osiguramo nepristranost i što manje političkog uplitanja u smislu da ne može jedna vlada ili jedan ministar ili bilo koji pojedinac ili skupina pojedinaca utjecati na upravni odbor odnosno da to bude recimo to tako proizvod više mandata, više ministara, više osoba koje su uključene u rad zaklade. možda bi trebalo razmisliti o rješenju u kojemu bi se možda trećina članova ili polovina, sad ovisi kako, kako se dogovorimo, bi trebala biti imenovana u različitim vremenima baš da se osigura i dio kontinuiteta. Nadalje, u čl. 10. st. 2. kaže nakon svog imenovanja upravni odbor zaklade donosi Strateški plan zaklade za 5-godišnje razdoblje u kojem se razrađuju ciljevi i programi koji su u skladu s dugoročnim strateškim pravcima razvoja RH. Prema postojećem zakonu strateški plan i upravni odbor zaklade predlažu saboru taj dokument. Mislim da bi tako trebalo i ostati zato što razgovaramo ipak o našoj zakladi koja je i strateška institucija i o kojoj bi sabor i o čijem bi radu sabor itekako trebao raspravljati, barem u mom skromnom mišljenju, ali kažem to ostaje i za vas za razmišljanje. Čl. 10. st. 2. kaže, pardon, vratio sam se na, na ovu odredbu, ali opet sa, sa dobrim ciljem zato što mislim da sabor ne treba biti izuzet iz udaranja udaranja pravaca razvoja znanosti i to je jedan od razloga zašto ovakav zakon ne možemo podržati. Ako je to prepušteno samom ministarstvu u koje sabor nema nikakav utjecaj osim imenovanja ministra s dužnim poštovanjem mislim da to nije dovoljno, mislim da tu treba biti i predmet šire rasprave svih glasova u društvu jer mislim da svi dijelimo cilj da hrvatska znanost zapravo bude vrhunska, da joj osiguramo najbolje moguće uvjete i da i o tome ovaj visoki dom može ponešto reći. Također mislim da je dobro da se u tijelima zaklade predvidi međunarodni savjet u koji bi se imenovali vrhunski međunarodni znanstvenici, moguće hrvatskog porijekla, ali ne nužno i čiji zadatak bi bio da kontinuirano analiziraju rad zaklade i predlažu upravnom odboru načine poboljšanja rada. To bi možda bio i dio vanjskog vrednovanja kako bi se to možda popularno reklo danas, ali u svakom slučaju mislim da ne bi škodilo radu zaklade kao takve i unaprjeđenju iste jer ponekad je određeni problem, u ovom slučaju razvoj znanosti puno bolje sagledati iz više puteva, iz možda očiju nepristranih promatrača, a koji bi nam dali možda upute i smjernice kako se razvijati. Taj odbor naravno ne bi imao izvršne ovlasti, dakle njegova zadaća bi bila savjetodavna, ali evo to je, to je možda neki od načina kako unaprijediti rad zaklade. Zašto? Zato što imamo vrhunske znanstvenike na, na svjetskoj razini koji su i hrvatskog porijekla između ostalog. Evo i korona i pandemija je pokazala da imamo i epidemiologe i liječnike koji su vrhunski i prepoznati u institucijama drugih država. Ne vidim zašto oni ne bi mogli nas savjetovati kako unaprijediti rad naše zaklade. Stoga evo u nadi da će neki od ovih prijedloga biti prepoznati i podržani završit ću ovu raspravu sa naznakom da nismo skloni podržati ovakav oblik zakona iako je u prvom čitanju zbog I na kraju, Hrvatska je iako mala zemlja ima veliki potencijal znanja kojeg svaka zemlja ima u svojoj djeci, učenicima, studentima, znanstvenicima. znanstvenicima. Iznimno je nužno njegovati taj potencijal jer jednako kako što smo prepoznatljivi kao turistička i sportska zemlja mi imamo potencijal biti prepoznati i kao zemlja u kojoj se cijeni i u kojoj cvate znanost samo kako bi u znanost ulagali jednako kao što ulažemo u turizam u sport, a mi umjesto toga štancamo doktore znanosti kroz sumnjive i nedostojne procedure.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani ministre. Ono što je vidljivo iz samog zakona jest da je on zapravo poprilično generalan i možemo reć štur i kako to već obično biva u našoj državi biti će potrebno puno podzakonskih akata i raznih pravilnika kako bi u potpunosti funkcionirao rad same zaklade. Ono što primjećujemo ako idemo iščitavati članke i stavke zakona to je vrlo nejasna odredba čl. 4. st. 3. zakona koja govori o dakle financiranju rada samih istraživača na početku znanstvene karijere. Smatramo da bi tu poprilično trebalo detaljnije objasniti što to znače istraživači na početku znanstvene karijere jer zaista tu je vrlo dvosmisleno objašnjeno, da li se tu misli na doktorante, poslijedoktorante, asistente i svakako smatramo da bi to trebalo prije drugog čitanja uvrstiti. Također primjećujemo da u čl. 12. st. 2. Povjerenstvo za prigovore koje smo danas ovdje već nekoliko puta spomenuli se imenuje na četiri godine dok se sva ostala tijela u sustavu rada zaklade imenuju na pet godina, također bi se to trebalo uskladiti. Dakle, ne možete imati jedna tijela koja su na pet godina manje-više sva, a to jedno tijelo koje je zapravo bitno jer će se njemu podnositi prigovori za rad zaklade ono da djeluje na četiri godine. Nadalje, i nama se čini da je zaista stubokom potrebno izmijeniti članke vezano za nadzor zakonitosti rada same zaklade. Vidjeli smo da u čl. 18.zparavo ministarstvo nadležno za znanost postaje i nadležno za nadzor i zakonitost rada same zaklade, a vrlo kontradiktorno je da u istom članku zatim navedeno u daljnjem stavku da izvješće jednom godišnje se podnosi HS-u. Mislim da ne trebam dalje duljiti kad i sami vidite da je to vrlo kontradiktorno. Podsjetit ću samo da primjerice Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj kao najviše tijelo, možemo reći u sustavu znanosti i visokog obrazovanja odgovara HS-u upravo zato da bi se stekla kakva takva neovisnost u radu i sama zakonitost rada. Nadalje, također se moram referirati na ono što sam spomenula i u replici ministru za zakladu je za prošlu godinu za rad na projektima izdvojeno 185 milijuna kuna iz državnog proračuna. Svi smo mi tu iz oporbe bili svjedoci kako su nam šakom i kapom odbijali kao domino efekt naše amandmane koje smo podnosili za područje obrazovanja, znanosti, visokog obrazovanja jer se u proračunu nema novaca. Već sam navela ranije, a smatram da to zaista ne bi trebao biti veliki problem u provedbi budući da se radi o projektima koji bi po provedbi trebali biti vrlo slični onima financiranim iz eu fondova da se rad zaklade na način da umjesto sadašnjih 85% koji su financirani iz državnog proračuna i 15% iz eu fondova mislim da bi trebali to obrnuti taj reciprocitet i da bi zapravo trebalo se većinom financirati iz eu fondova, a sve to kako bi nam u državnom proračunu upravo ostala sredstva za one projekte i stvari koje ne možemo financirati iz eu fondova. Također ono što moram reći da je bila i sama glavna zamjerka revizije koja je provedena nad radom zaklade i to smo vidjeli iz samog izvješća koje smo imali na saborskom odboru, jest ne postojanje strateškog plana za koje smatramo da se čim prije treba donijeti i naravno ako sabor ne bude taj koji je nadležan za nadzor nad zakonitošću zaklade, kako ćemo mi uopće znati da li je taj strateški plan donesen i da li je ta revizijska preporuka kao takva i ispoštovana. Što se tiče same dodjele projekata i evaluacije projektnih prijedloga također moram reći da je u znanstvenim krugovima vlada enigma kada su u pitanju ti evaluacijski kriteriji i nitko zapravo ne zna na koji način se evaluiraju, na koji način se provode recenzije tih projekata i smatram da bi ti kriteriji trebali biti uistinu više transparentni. Primjerice, spominjali smo danas ovdje program „Horizon“ odnosno Obzor i i točno se zna koji su evaluacijski kriteriji na tim programima financiranja za znanstvene projekte i smatramo da bi se takvo nešto trebalo implementirati i na evaluaciju projektnih prijedloga što se tiče HRZZ. Pričali smo danas Pričali smo danas i o doktorantima, mladim istraživačima kojim se financiraju kroz projekte i rad na projektima zaklade, međutim ono što je vidljivo iz samog izvješća zaklade i mislim da se svi tu skupa trebamo zabrinuti jest veliki dropout odnosno mali postotak onih koji doktorski studij i završavaju. Ako pogledate izvješće imate na nekakvih 660 doktoranata, svega 60 onih koji studij i privedu kraju. To dijelom je naravno i zbog obaveza na samom studiju, što zbog obaveza na projektima na kojima su i zaposleni, ali moramo pogledati istini u oči i reći da su ti mladi ljudi dobrim dijelom zatrpani i na institucijama na kojima rade, ne obvezama na projektu niti obavezama na svojim doktorskim studijima nego možemo reći nekakvim redovnim administrativnim obvezama na institucijama na kojima su zaposleni za vrijeme trajanja projekta. Osim dropouta izuzetno malog broja doktoranata koji zapravo i završavaju doktorski studij, izuzetno je mali broj patenata nastalih kao rezultat zakladinih projekata. Ako pogledate izvješće svega su tri patenta nastala, a od toga su doktoranti sudjelovali u razvoju svega jednog patenta. Smatram da je prije donošenja ovog generalnog šturog zakona o radu HRZZ-a bilo hitnije regulirati zakonsku regulativu po pitanju zaštite patenata i intelektualnog vlasništva, posebice s obzirom na mali broj znanstvenih projekata zaklade povezanih s gospodarstvom. I posljednji, ali rekla bih najvažniji problem, o čemu ću nešto više i u samoj pojedinačnoj raspravi, svakako su prava suradnika, asistenata i poslije doktoranata koji su nažalost na velikom broju institucija na koji su zaposleni, a mahom se radi o znanstvenim projektima upravo financiranim iz HRZZ-a tretirani su kao drugorazredni i trećerazredni zaposlenici i mislim da je to nešto na što je i sam Nezavisni sindikat visokog obrazovanja više puta upozoravao i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Rektorski zbor sve institucije u sustavu znanosti i visokog obrazovanja i predstavnici ministarstva su bili na tim sastancima, ali zapravo koliko me moji kolege obavještavaju koji rade i zaposleni su na tim projektima za njih se zapravo ništa bitno promijenilo nije. Mi smo skloni ovaj prijedlog zakona podržati, naravno uz nekakve izmjene što se tiče drugog čitanja na koje ćemo sigurno ćemo podnijeti amandmane, a to je sljedeće dakle, treba se jasnije regulirati što to znače mladi istraživači u samom zakonu i smatramo da nije prihvatljivo da nadzor nad zakonitošću rada same zaklade provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, već to treba prepustiti u ruke HS-a odnosno saborskog Odbora Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Sada je na redu g. Rade Šimičević i to je prva pojedinačna rasprava. (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, tajniče, kolegice i kolege. Evo ja o ovom zakonu ne bi želio govoriti sa nikakvim predrasudama znači želim govoriti o onome što sam iščitao, a to je da je zaklada osnovna s namjerom promocije znanosti, visokog školstva i tehnologijskog razvoja u RH i ono što je jednako važno kao potpora znanstvenim, visoko obrazovanim i tehnologijskim programima i projektima, a sve s ciljem osiguravanja održivog društvenog i gospodarskog razvoja uz poticanje zapošljavanja i vodeći se načelima socijalne uključivosti. Kako se zaklada financira? Zaklada se financira, evo čuli smo većim dijelom iz državnog proračuna, a jednim dijelom iz europskih strukturnih fondova te međunarodne suradnje Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. U 2019.g. zaklada je ostvarila ukupno 174 milijuna kuna prihoda od čega je 165 milijuna bilo iz državnog državnog proračuna, a da je tijekom 2020.g. zakla da je za znanstvenoistraživačke projekte i karijere mladih istraživača isplatila 185,9 milijuna kuna, a od svog osnutka zaklade do danas isplaćeno je više od 971 milijun odnosno skoro milijarda kuna za projekte mlade znanstvenike i istraživače. U svim programima financirano je 869 projekata i 873 mlada istraživača. Zašto je bilo potrebno donijeti novi zakon? Postojeća zakonska regulativa je zastarjela i ne može regulirati sustav financiranja znanosti na način koji bi se uskladio sa zahtjevima trenutačnog hrvatskog i europskog istraživačkog prostora. To je nužno zbog toga što je Zakon o HRZZ-u donesen 2001.g. te svojim odredbama ne odgovara odredbama Zakona o zakladama. Dakle, cilj predloženog zakona je jasno definirati pravni status zaklade te način njezina djelovanja. Novim zakonom se planira povećati kvaliteta i transparentnost financiranja znanstvenih projekata i programa kako nacionalnih tako i međunarodnih. Ono što je bitno naglasiti u čl. 3. se definira tko je osnivač zaklade, čl. 4. svrha zaklade, čl. 4. st. 4. Zaklada potiče znanstvenu izvrsnost, kompetitivnost, stvaranje novih znanja i društva temeljena na znanju istraživanja inovacije, st. 6. postupak vrednovanja je neovisan, objektivan, nepristran i transparentan, dovoljno, St. 7. financijska sredstva se dodjeljuju isključivo na temelju javnog poziva koji se obavlja na mrežnim stranicama zaklade. Čl. 5. dalje kaže načela rada zaklade temeljena su na znanstvenoj izvrsnosti, međunarodnim mjerilima kvalitete u istraživanju, transparentnost i jednakost, sprječavanje sukoba interesa, najviši etički standardi i osiguranje akademskih sloboda. korisnici financijskih sredstava zaklade mogu biti pravne osobe u skladu s propisima koji uređuju znanstvenu djelatnost. Ostali članci odnose na tijela zaklade, na upravni odbor zaklade, upravitelje zakona, povjerenstvo za prigovore, statut i druge opće akte, imovina zaklade, financiranje i financijsko poslovanje. Ja vjerujem kako će ovaj zakon donijeti potpunu pravnu sigurnost, kvalitetu i transparentnost financiranja znanstvenih projekata i programa te time potaknuti mlade znanstvenike da ostanu ovdje kod nas u Hrvatskoj, da ostvare svoje znanstvene ciljeve i da jasno svojim znanjem pomognu zajednici kojoj pripadaju. Ministre, ja mislim da je ovaj zakon dobar i da ga valja podržati. Hvala lijepa. Hvala i vama. Prva replika gospođa Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepo. Poštovani kolega u svojoj ste raspravi zapravo iznijeli kratku analizu rada zaklade u proteklih 20 godina njenoga postojanja drago mi je da ste nabrojili sva sredstva koja su uložena i u razvoj znanstvenih projekata, ali osobito u poticanje mladih znanstvenika, mladih istraživača što je ja vjerujem značajno doprinijelo ostanku jednog dijela njih u Hrvatskoj. zapravo ste u svom izlaganju obrazložili zašto je bilo bitno donijeti novi zakon i tu ću se s vama složiti i još jednom tražiti vaše mišljenje. Dakle, prije svega ja smatram da je ovim zakonom najbitnije osuvremeniti rad zaklade i poboljšati njenu operativnost. Dakle, ne radi se ni o kakvom potpadanju pod ničiji utjecaj ni oduzimanje samostalnosti nego prije svega o poboljšanju operativnosti kako bi se što učinkovitije iskoristila sredstva koja će zaklada imati na raspolaganju. **Radin, Furio Zahvaljujem kolegice. Da, ma ovdje najvažniji izvor svega je osigurati novac i dati potporu mladim znanstvenicima. Mi smo mala zemlja, borimo se za to da budemo zemlja znanja i jednostavno mi svakako trebamo ulagati u mlade znanstvenike. Oni su budućnost i oni su zapravo ta dodana koja može oplemeniti našu zajednicu i društvo, pa ako hoćete i kroz materijalnu dobit. Nadam se da će ova zaklada odgovoriti izazovu i da će sigurno mladi znanstvenici naći svoje mjesto, a još jednom smo svjedoci da u Hrvatskoj itekako ima mladih znanstvenika kojima treba potpora, kojima treba dati šansu i jasno mi moramo činit sve da to bude transparentno, da to bude vidljivo i da jednostavno na takav način i funkcioniramo. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS. Nekoliko ste puta u svojoj raspravi istaknuli riječ transparentnost, pa ne želite li vi da jednostavno se svi ovdje složimo da rad zaklade kao takav ne treba bit da tako kažem ukaljan, treba bit čist i da zapravo ova odredba koja je stavljena u sam zakon da Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi nadzor nad zakonitosti rada da nije smislen, da uistinu stvara puno prostora možemo reć za sumnju da će baciti nekakvu sumnju na rad zakonitosti same zaklade, a vidjeli smo i samu nelogičnost kada smo izglasavali Zakon o vojnom sveučilištu koji mi naravno nismo podržali, da se onda, imamo kontradiktornu situaciju Ministarstvo znanosti i obrazovanja se uzelo nadzor rada nad zakonitošću tog sveučilišta, prenio se taj nadzor nad zakonitošću i na samo Ministarstvo obrane, nije li sve to skupa po vama zaista netransparentno, a ne transparentno, kao što ste naveli u samoj svojoj raspravi? **Radin, Zahvaljujem kolegice. Da, ali ja to što ste vi sad rekli, ja to ne vidim na takav način na koji ste vi to obrazložili. Mogao bi se složiti jednim dijelim da je transparentnost najvažnija, ali isto tako da li je moguće da sabor bude tijelo koje će odlučivati u ovim situacijama uvijek i o svemu. Ako je sabor delegirao ministarstvu, jel mi imamo povjerenje u ljude iz ministarstva i u posao koji oni rade. Ja mislim da mi moramo imati i da jednostavno i ministarstvo treba uzeti svoju odluku. Ovdje je jako važno hoće li se stvoriti kritična masa za nešto. Ako se sjećate elektronskog upisa u srednje škole onda je hrvatska javnost bila sumnjičava, ali nakon godine odnosno 2.g. tko više tko više priča o upisu u srednje škole, znači čisto, transparentno, jasno. Bez obzira sad nitko ne spominje ni politiku, ni političare zato što nema nikakvih problema. Ja se nadam da tako neće biti nikakvih problema ni u ovoj Zakladi za znanost. Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Šimičević, na početku vašeg izlaganja rekli ste da Hrvatska zaklada za znanost je osnovana radi promocije znanosti i visokog školstva i tehnologijskog razvoja RH s krajnjim s krajnjim ciljem društvenog i gospodarskog razvoja i zapošljavanja, a samim time i podizanja standarda građana. Recite mi kakav je po vama značaj ovakvih zaklada i ispunjava li ova zaklada ove ciljeve?

Mi smo mala zemlja, mi nemamo prirodna bogatstva, nemamo ne znam rude da bi mogli nešto prodati, znači mi Hrvati možemo prodavati pamet, a mi smo dovoljno pametni, mudri i sposobni. Pa evo samo primjer kad gledate naše Hrvate koji su izvan naše domovine, oni su uspješni, imaju karijere, imaju sve. Međutim, mi kad smo ovdje u Hrvatskoj čim imamo 5 ljudi na, na jednom kupu odmah stvaramo problem iz onoga iz čega ga zapravo nema. Ja apsolutno vjerujem ovoj zakladi i vjerujem da će ona zasigurno odgovorit izazovu i da mladi znanstvenici koji ne mogu dobiti dovoljno novca da će ova zaklada biti njima poticaj da će ostat ovdje u Hrvatskoj i zapravo da će vratiti ono uloženo znanje

Zahvaljujem predsjedavatelju. Uvaženi zastupniče, rekli ste da se ovaj zakon donosi zato što je prethodno važeći zakon eto imao zastarjele procedure, pa ovaj zakon to ispravlja. Dajte mi molim vas navedite jedan jedini doslovno jedan jedini konkretan primjer zastarjele procedure koja se eto odredbama ovog novog zakona sada uspostavlja, a nije postojala ranije, da vidim kako ta vaša transparentnost, bolji postupak, rješavanje sukoba interesa izgleda u praksi. Znate li vi išta o tome ili ste u stanju samo ponavljati kao pokvarena ploča kako je ovaj zakon unaprjeđenje i kako će biti dobar, kvalitetan i transparentan.

Zahvaljujem kolegice. Smatram vašu repliku čistom provokacijom, tako da se neću truditi vama ništa odgovoriti jer jednostavno ono što bih ja i rekao ne bi došlo do vaših ušiju, pa onda bolje da živite u svom uvjerenju. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Nemate više replika. Gđa. Sanja Radolović je sad na redu, izvolite. Zahvaljujem još jednom poštovani potpredsjedniče HS. Ma nemojte se ljutiti tako na nas kolege iz pozicije, mi smo čak rekli evo da smo skloni podržati ovaj zakon jer nam je cilj, zakonski prijedlog jer nam je cilj razvoj znanosti, cilj nam je ovoga da podupiremo rad mladih istraživača i naših znanstvenika, ali naravno nije sve uvijek savršeno, tako mi smatramo da nije niti ovaj zakonski prijedlog savršen. Ono što sam najavila u svojoj raspravi u ime kluba to je svakako ono što nas posebno zabrinjava i mislim da svih skupa nas treba zabrinut, a to su prava suradnika, asistenata i poslijedoktoranata na projektima, posebice znanstvenim projektima koji su financirani iz sredstava Hrvatske zaklade za znanost o čemu upravo danas raspravljamo. Tako su mi iz nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja poslali zaključke koje su poslali samo ministarstvu, ali moram unaprijed reći da nije samo Ministarstvo tu glavni akter, najveći akter su naravno to, tu institucije kod kojih su ti mladi istraživači zaposleni, Ministarstvo bi tu trebalo bit, možemo reći, nekakva produžena posrednička ruka kako da na jedan lijep način možda intervenira na ono što su te institucije sukladno Zakonu o radu a i samom Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju dužne učiniti po pitanju prava tih mladih istraživača. Treba reći da su me dakle iz sindikata upozorili na neprihvatljivu praksu nejednakog pravnog statusa i kršenja prava zaposlenika koji su na ustanovama u sustavu znanosti visokog obrazovanja zaposleni na suradničkim radnim mjestima, posebice asistenata i poslijedoktoranada, za rad na specifičnim projektima. Ono što oni tu traže, a naravno, sumirajući cijelu pravnu argumentaciju jest da asistenti i poslijedoktorandi zaposleni za rad na projektu na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja budu tretirani kao javni službenici bez obzira što se sredstva za njihove plaća i druga materijalna prava iz radnog odnosa ne osiguravaju iz državnog proračuna. Također, slijedom prethodnog zaključka, asistenti i poslijedoktorandi zaposleni za rad na znanstvenim projektima, a sukladno sklopljenim ugovorima o radu, moraju imati jednaka prava i obaveze kao i asistenti i poslijedoktorandi čija se plaća osigurava iz državnog proračuna. Pod točkom 3 svakako bih navela da plaća asistenata i poslijedoktoranada ne smije ugovoru o radu biti određena u bruto odnosno neto iznosima nego se mora definirati koeficijentom određenim uredbom Vlade i osnovicom ugovorenom između Vlade i sindikata. Gotovo svakodnevno imamo slučajeve da se i dalje plaća asistenata i poslijedoktoranada u njihovim ugovorima, što se tiče znanstvenih projekata određuju u bruto i neto iznosima, time ih se direktno stavlja dakle u drugorazrednu poziciju na instituciju u kojoj su zaposleno, a sve je to protivno Zakonu o radu. Navela bih također, da ono što sindikat traži za prava tih mladih ljudi jest obvezna primjena sklopljenih kolektivnih ugovora u punom opsegu za asistente i poslijedoktorande zaposlene za rad na znanstvenim projektima, neovisno o izvorima financiranja, plaća drugih materijalnih prava zaposlenika, pa tako, primjerice, ti ljudi dan danas nemaju prava na božićnice, regrese, sve ono što bi trebali imati jer ih se tretira kao zaposlenike drugog ili trećeg reda. I ono šta sindikat sumirajući svu pravnu argumentaciju završno tvrdi jest to da zaposlenici imaju pravo potraživati razliku plaća i materijalnih prava temeljem zakona i kolektivnih ugovora unatrag do 5 godina, a po potrebi ista prava ostvariti na sudu. Ja se nadam da će Ministarstvo tu intervenirati, dakle predstavnici Ministarstva su bili na tim sastancima i da će se jednostavno sve te institucije urazumiti, da shvaćaju kakvo bogatstvo zapravo imaju na svojim institucijama, da su to sve mladi i vrijedni naši ljudi, naši mladi istraživači i da ih se nipošto ne treba stavljati u podređeni položaj u odnosu na ostale

otišlo se do te mjere da se asistente i poslijedoktorande koji rade na projektima i čije se plaće osiguravaju iz projekta ne smatra uopće zaposlenicima ustanove nego zaposlenicima samih projekata i to im tako stoji i ugovorima o radu. Upozoravam da je tako nešto izrazito protuzakonito i evo, ja se nadam da će se ta goruća situacija na koju stalno upozoravaju iz sindikata čim prije i riješiti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Ne, ne, imate jednu repliku, g. Šimičevića. Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovana kolegice, uvažavajući vašu znanstvenu karijeru, ja ću samo pitati vas, slijedom ove Zaklade, je li vi doista smatrate da ovaj zakon koji je donešen da je on unaprjeđenje rada Zaklade i da li vi mislite da li je on donešen da bi se ili doista, da smo mi odgovorni, zreli, normalni ljudi koji želimo poštivati zakone koji donosi Sabor RH. Hvala. Joj, postavili ste mi vrlo provokativno pitanje, nadam se da ste toga svjesni, pa mislim, sami smo svjedoci toga kako se zakoni i svi podzakonski propisi danas u ovoj našoj, možemo reći, da, svakako smatram da je možda dobra namjera i zato sam rekla da smo skloni podržati ovaj prijedlog Zakona da unaprijedimo rad same Zaklade za znanost, međutim nedavno smo upravo na saborskom odboru imali izvješće o radu i uz zaista puno pozitivnih projekata, svega što se financira iz Zaklade, postoji jako puno prostora za pozitivan pomak i na tragu toga upravo iznosim sad ovdje zapravo sve ono što je sporno, pohvalila sam ono što je dobro, ali načelno smatram da je sam Zakon možda previše generalan, da je trebalo ugraditi u njega još neke detaljnije odredbe kako ne bi poslije imali dvosmislena tumačenja. I ponavljam, ono što je najbitnije riješiti, nije sadržano u samom Zakonu, a to su prava zaposlenika mladih istraživača zaposlenih na tim projektima. Hvala, nemate više replika hvala lijepa. I sada je na redu na gospođa Vesna Bedeković. Hvala predsjedavatelju. Kolegice zastupnice i zastupnici. Evo, prije svega mene zanima je li zastupniku Radi Šimičeviću netko šapnuo od vas točan odgovor ili ćete mu svi u jednakom takvom neznanju tapšati po ramenu i pričati kako je ovaj Zakon dobar. A zatim bih se htjela osvrnuti na ono što je u prethodnoj raspravi govorila kolegica Radolović, dakle sve ste vi to točno i lijepo rekli, međutim ništa od teza koje ste iznijeli nije neposredno vezano uz ovaj Zakon niti u zakonu piše, to se rješava u nekim podzakonskim aktima i to je glavni problem i suština ove rasprave. Mislim da smo očito pobrkali i zaboravili što je to zakon, što u zakonu piše ili bi barem trebalo pisati, a što je neki njegov podzakonski akt. Ono što je još veći problem, zaboravili smo što je uloga i zadaća HS-a kao kao zakonodavnog tijela u postupku stvaranja i kreiranja državnih institucija i tijela. Zaboravili smo zato što smo stvorili partijsku državu u kojoj stranka na vlasti putem svoje izvršne vlasti određuje i kroji i mjerilo je svih stvari i to je upravo razlog potonuća hrvatske države i to je razlog zašto hrvatski znanstvenici bježe van pa su sva ova navođenja silnih sredstava koja možemo povući naprosto priča koja ne drži vodu. Otkako je novije hrvatske povijesti, otkako je stjecanja samostalnosti i neovisnosti, nikad Hrvatska nije bila na nižim granama i ono što smo danas ovdje imali prilike čuti, pa između ostalog u raspravi Rade Šimičevića, za mene je zastrašujuće. Dakle, između ostalog se čula rečenica koja kaže, da je Sabor delegirao nešto na Ministarstvo pa zapravo imamo li mi povjerenje u to Ministarstvo da će nešto odraditi kako treba. Ne, HS u cjelini nije dao takav pristanak i takvo delegiranje ovlasti izvršnoj vlasti. To je dala njegova poslušna saborska većina. A ono što se zapravo događa, događa se to da umjesto da kroz jedan zakon definiramo koja će tijela postojati u Zakladi za znanost, koje će ovlasti imati, po kojim će se kriterijima i po kojem ključu dodjeljivati sredstva, tko će biti oni koji ocjenjuju pristigle prijave, prijave, kako će se definirati sukob interesa svake pojedine instance koja o nečemu odlučuje i tko će taj sukob interesa kontrolirati, mi imamo situaciju u kojoj doslovno kao pokvarena ploča vladajući ponavljaju da će u ovom Zakonu sve biti transparentno, procedure uspostavljene, kvalitetnije nego što su bile prije, pritom nitko od njih ne zna navesti jednu, jednu proceduralnu odredbu jer naprosto niti jedna jedina proceduralna odredba u ovom Zakonu, gospodo draga iz HDZ-a, ne piše, pa se vi komešajte u tim klupama koliko vas je god volja. Ali ne možete takvu odredbu pročitati jer je jednostavno nema. I to je ono, tema je zakon, tema je kvaliteta tih zakona i tema je ono što je Ustavni sud davnih dana upozorio, da se procesna pitanja, proceduralna pitanja, odlučivanje o nečijim pravima i interesima ne smiju uređivati podzakonskim aktom. U nekim drugim zakonima Ustavni sud je rušio te zakone i rekao da je to ustavnopravno neprihvatljivo. A mi od početka ovog 10. saziva HS-a sve češće imamo situaciju u kojoj se događa upravo to. Da se formiraju neka tijela, ovdje je Zaklada za znanost, ali ništa bolji nije niti Fond za obnovu od potresa. Dakle to su institucije koje služe kao čisti protočni bojleri u kojoj je po nepostojećim kriterijima, po nepostojećim pravilima doslovno po izmišljenoj toploj vodi onako kako u nekom trenutku nekome paše, sredstva dijele šakom i kapom, ali ne onima kojima bi trebala biti namijenjena, nego odabranima, probranima. U prijevodu, podobnima. Takvu ste državu stvorili i takvu državu perpetuirano održavate na snazi ovako lošim zakonima. Zato što je ova institucija postala slaba. Izgubila je svoju inicijalnu ustavnu svrhu. takvu državu doista jednog dana treba demontirati i napraviti novu koja će postojati onako kako je i u Ustavu zamišljena, takve države trenutno nema. Hvala. Ja nisam primijetio povredu Poslovnika, ali sam dužan dati dvije povrede Poslovnike, na koje vi nećete odgovoriti, nego samo na repliku, gđo. Orešković. Znači prva povreda Poslovnika, gđa. Murganić. Poštovani potpredsjedniče HS-a, čl. 238. Zastupnica Orešković zaista voli sebe predstavljati i misliti o sebi kao visokoobrazovanoj osobi, moralna vertikala koja dijeli svima nama lekcije, naravno, najviše i ponajviše HDZ-u i nama zastupnicima i nemam ništa protiv toga. Ali, ovakove uvrede ne moramo trpiti. To je zaista vrijeđanje i povrijeđen je čl. 238. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Vrijeme. Gđo. Murganić, ja sam primijetio samo žar govora, ali ne uvrede.

Maja (HDZ)** Poštovani g. potpredsjedniče Sabora, to što se vama nešto čini da je ili nije uvreda ili povreda Poslovnika, ovo je bila čista povreda 238. Kolegica je, a ne prvi puta se vrlo ružno izražavala, od povišenog tona na dalje prema kolegi Šimičeviću, nazvati nekoga tko je cijeli život svoj proveo u prosvjeti, za razliku od gđe. koja stoji ispred nas, da ne zna, da ne čita, da ne zna o čemu priča i da mu netko šapće, to bi vi trebali zaštititi. Ali je već poznato da vrlo su drugačiji vaši kriteriji prema gđi. .../Upadica: Hvala.

Ja znam HDZ i kad je u oporbi i kako govori i u oporbi, kad je u oporbi. Tako da, ovaj, to je način govora, mislim, tu, ali to nisu osobne uvrede. Mislim, barem ja tako mislim. Ako vi,

Postoje putevi da vi dokažete da sam ja u krivu i to je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Gospodin Pavić, Poštovana zastupnice ja ne znam koliko se tko pripremao za ovu raspravu, međutim kladim se da je malo zastupnika pogledalo što imamo na stranicama našeg zavoda. Kladim se da je malo njih pogledalo bazu podataka i kladim se da je malo od njih vidjelo što u toj bazi piše. Gospodin Fuch zna, naš ministar zna da su stvarno navedeni projekti unutra, da ih ima 2331, međutim nigdje nisam mogao pronaći podatak o tome kako su ti projekti završili i koji su rezultati tih projekata. Kad bismo i to znali onda bi to bilo transparentno. Znamo da je novac dodijeljen, da je novac potrošen, ali ne znamo za što je potrošen. Hvala. **Radin, Furio Hvala kolega, pa evo ja otvoreno postavljam jedan izazov neka mi netko pročita postupovnu odredbu u ovom zakonu koja govori o tome na koji način će se podnositi prijave po kojima će se raspoređivati i sredstva, neka mi netko pokaže odredbu zakona koja definira kako će se rješavati sukob interesa onih koji će o pristiglim prijavama odlučivati, neka mi netko pokaže jednu jedinu odredbu koja jamči transparentnost postupka i unaprjeđivanje sustava dodjele sredstava mladim znanstvenicima. Kad mi netko takvu odredbu u ovom zakonu pokaže ja ću se javno ispričati uvrijeđenim HDZ-ovcima. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Nemate više replika. Sada je na redu gospođa Ivana Posavec Krivec. Inače svi će, vidim po redoslijedu da svi će imati i prilike da odgovore na što je rečeno ovdje. **Posavec ova tema danas je izuzetno važna, ja bi rekla da je ovo možda jedna od važnijih tema o kojima mi ovdje trebamo raspravljati. Kolega Domagoj Hajduković rekao je u ime Kluba Socijaldemokrati što je nama u ovom prijedlogu zakona sporno, što možemo podržati, na što tražimo odgovore, oko čega imamo dileme. Pa ću si ja stoga dozvoliti jedan sasvim drugačiji, jedan osobni pristup ovom zakonu i kroz raspravu ću pokazat, pokušat pokazat jednu drugu sliku Hrvatske. Hrvatske za koju znamo da je mala zemlja, da joj je proizvodna industrija na koljenima, da je izvoz praktički zanemariv, ali isto tako mi znamo da ta naša mala Hrvatska ima potencijal znanja kojeg svaka zemlja ima u svojoj djeci, u svojim učenicima, u studentima, u znanstvenicima. Ali naravno taj potencijal će doći do izražaja ukoliko se on pravilno upregne, ukoliko svi u njega vjerujemo on može biti najveća pokretačka snaga ovoga društva. I kada se prisjetimo nekih podataka iz popisa stanovništva koji je nedavno završio i koji su objavljeni, kada se sjetimo poraznih podatka koji nam dolaze sa raznih ljestvica mjerljivosti u EU onda nam ostaje ta jedna jedina nada, nada u naše mlade, nada u našu budućnost. Iznimno je nužno onda da taj potencijal prepoznamo, da ga osvijestimo, da nam nam bude jasno što nam on može značiti te da ga njegujemo jer iz njega neopipljivo naše blago, naše znanje naše zemlje može postati nešto veliko, može to rasti i može dati dodanu vrijednost toj našoj maloj Hrvatskoj. Jer jednako kao što smo prepoznatljivi kao turistička i sportska zemlja mi imamo potencijal biti prepoznati i kao zemlja u kojoj se cijeni i u kojoj cvate znanost. Ja vjerujem u to, ali to jedino možemo ako znanost počnemo vrednovati i ako u znanost budemo ulagali jednako kao u turizam ili u sport. A mi umjesto toga poštovani ministre ja znam da vam nije lako to slušati, štancamo doktore znanosti koji to ni u jednoj drugoj zemlji na svijetu ni po kojem kriteriju ne bi mogli biti. Ja sam vas direktno gledala na aktualnom prijepodnevu i vidjela sam jednu tešku nelagodu kod nezgodnih pitanja koja su se ovdje u dvorani otvarala. Zato što vi znate da ste vi imali ispravan odgovor i da vi zastupate ono što je ispravno. Kolegice i kolege možda ćete se sjetiti jednog imena ovdje ću ga danas izgovoriti Ilija Srpak, je bio puno puta spominjan u hrvatskim medijima prije nekoliko godina. Prvo se o njemu pisalo kao najboljem hrvatskom učeniku koji je osvojio nebrojene nagrade na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima, a malo poslije se o njemu pisalo kao najboljem hrvatskom učeniku koji je odlučio da ne želi studirati na ni jednom hrvatskom sveučilištu već se upisao na britanski Cambridge. Ilija je u jednoj izjavi rekao, sada ću to citirati, u Hrvatskoj je dobrim studentima smatra onaj koji zna zbrojiti razlomke, u Cambridge-u čak i olimpijce tjeraju i špotaju da budu bolji, nisu dovoljno dobri, moraju više učiti, htio sam biti u takvom okruženju potencijalnom i izazovnom, ni u jednom trenutku nisam požali što sam upisao studij na Cambridge-u mogu reći da sam požalio što sam uopće razmatrao da studiram u Hrvatskoj. Ne zvuči li vam ovo kolegice i kolege tužno, razočaravajuće i nije Ilija jedini. Iz Hrvatske bježe ne samo oni koji moraju jer im egzistencija ovdje ugrožena, iz Hrvatske bježe i oni koji vape za kvalitetnim obrazovanjem i životom posvećenim znanosti jer im je kristalno jasno da se u Hrvatskoj obrazovanje i znanost ne vrednuje, da se u obrazovanje i znanost ne ulaže i da se na obrazovanje

taj vlak se u potpunosti okrenuo i otišao u krivom smjeru. Mi više nismo zemlja u kojoj znanstvenici mogu djelovati i svojim djelovanjem razvijati naše društvo i doprinositi blagostanju države. Mi smo zemlja iz koje znanstvenici bježe. Državljanstvom i danas baštinimo imena koja su itekako relevantna u svjetskoj znanosti ali oni djeluju u sklopu sveučilišta i znanstvenih institucija nažalost u tuđim državama, u drugim zemljama. Oni nisu članovi naše akademije znanosti već akademije znanosti drugih zemalja. Ponavljam, beskrajno tužno …/Upadica: Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice vi ste u svojoj pojedinačnoj raspravi zaista se onako dosta emotivno osvrnuli na temu na temu šta uopće mi u Hrvatskoj želimo. Mi imamo sad Zakon o zakladi za znanost gdje glavni prijepor koji je je prijepor da će zapravo upravljanje zakladom odnosno način na koji će se definirati zakladom biti pod velikim utjecajem ministarstva. Meni se nekako čini kad se odlučite raditi nekakav novi zakon ili ako odlučite raditi izmjenu i dopunu zakona da bi uvijek bilo pristojno poslušati one koji po tom zakonu će nešto raditi šta oni o tome misle. Što o tome misle mladi znanstvenici koji će jednog dana se dovest u situaciji da apliciraju, što oni misle što znači ovakav, ovakav prijedlog zakona. Ja se bojim da cijeli zakon …/Upadica: Hvala, vrijeme./… tako što oni misle nego što nekom drugom odgovara. **Radin, Nažalost kolegice Mrak Taritaš kao i puno puta do sada ja ću se i ovaj put složiti sa vama. Dakle, ove, ovaj omjer ovlasti i odgovornosti koje ovim zakonom Hrvatska zaklada za znanost dobija odnosno koje dobija ministarstvo možda će i doprinijeti rješavanju svih ovih ili barem nekih od ovih problema koje sam nabrojila, ali ako mi nećemo i dalje čuti ljude koji su vrijedni, koji imaju znanje i koji su se školovali, mi ćemo i dalje puštati da se događaju novi Ilije. A ti novi Ilije evo sad ste mi dali priliku da kažem, će sutra možda biti Dora, Vilim i Dorjan. Oni koji znaju, znaju da je to jedna vrlo vrijedna obitelj iz Popovače koja je ostvarila nebrojene rezultate na svjetskoj razini, a koji su ovdje u Hrvatskom saboru imali prijepor da taj mali,

Izvolite. Hvala vam lijepa. Još jednom poštovani ministre, poštovani uprave za znanost u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, uvažene kolegice i kolege, dio sam rekla već u raspravi u ime našeg Kluba zastupnika HDZ-a, dio ću samo evo nastaviti kratko koliko mi vrijeme dozvoljava i ponoviti dakle donosimo Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost novi nakon 20 godina postojanja same zaklade i to je ujedno i prigoda za malo progovoriti i proanalizirati rad zaklade dakle u proteklih 20-tak godina. Neosporna je činjenica da se zaklada, važno je to reći, najvećim dijelom financira iz državnog proračuna dok se jednim manjim dijelom financira iz europskih strukturnih fondova putem međunarodne suradnje recimo Švicarsko-hrvatski program suradnje i onda jednim malim, malim dijelom iz nekih ostalih izvora i tu je smatram nužnim istaknuti i tu poruku upućujem i gospodinu ministru nužno je svake godine povećavati sredstva iz državnog proračuna kontinuirano. I mi na Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu svake godine raspravljamo na, o izvješću zaklade za znanost i naravno uz brojne pozitivne rada zaklade svake godine saborski odbor upućuje na potrebu kontinuiranog većeg izdvajanja financijskih sredstava iz državnog proračuna u zakladu za znanost upravo kako bi se osigurala dakle stalnost financiranja zaklade i što manje oslanjanje na, na projektno financiranje jer zaklada zapravo treba imati jedan potencijal vlastiti za dakle ekstra financiranje, a ja smatram da je ekstra financiranje između ostalog prije svega ono koje se ulaže u izvrsnost. I ako pogledamo te brojke, dakle ako sad nekako idemo kumulativno pogledati onda ćemo, moramo napomenuti da je tijekom ovih 20 godina najveći dio rada zaklada i financijskih sredstava negdje dakle 46% od ukupno kumulativno svih ovih godina odnosno 86,8 milijuna otišlo u istraživačke projekte, 63,9 milijuna u mlade znanstvenike, mlade istraživače i to je negdje 34% ukupnog proračuna i 15% odnosno 27,7 milijuna u tzv. uspostavne istraživačke projekte za koje mislim da su izuzetno vrijedni. Ono što imam potrebu još jednom naglasiti pa time i skrenuti pozornost svima vama koji postavljate pitanja procedura i postavljate pitanje evaluacije projekata i nekakvog izvješća čini mi se da je kolega postavio pitanje o dakle dakle učinkovitosti odnosno provedbi projekata koje je financirala zaklada za znanost, važan dokument je ovaj dokument Hrvatske svjetske banke, koji je Hrvatska svjetska banka izradila u okviru projekta Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju, inovacije. To vam je jedan dokument koji se nalazi na stranicama ministarstva i obuhvaća nekih 200-tinjak stranica i u tom dokumentu između ostaloga programi zaklade dakle analizirani su s aspekta funkcionalnosti i učinkovitosti i donesene su preporuke o dizajnu i provedbi programa financiranja znanstvene djelatnosti. Između ostaloga i tu leži odgovor zašto je potreban novi zakon, zašto ga je potrebno osuvremeniti. Naravno ono što sam rekla i u mom prvom izlaganju u ime kluba smatram da je važno nakon 20 godina rada zaklade kad analiziramo njen rad usporediti ju sa sličnim takvim institucijama u zemljama EU koji doista imaju različite forme i dakle formirane su kao različite zajednice. Kad promatramo našu zakladu ja ću opet ponovit i kad ju gledamo i organizacijski i strukturno i način na koji funkcionira, ja bih rekla da mi nakon 20 godina rada imamo svojevrsni hibrid između agencije i zaklade. Ono što je najvažnije da ta naša zaklada u formi u kojoj funkcionira ima što je jako važno, posjeduje kapital od kojega financira ono što treba ekstra financirati, a ono što je najvažnije smatram da ovaj zakon kroz poboljšanje, osuvremenjivanje i kroz pojačanje operativnosti rada agencije zapravo ide na prije svega i treba kao efekt postići učinkovitost zaklade, učinkovitost kompetitivnog financiranja i ono što je najvažnije izvrsnost.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice evo govorili ste o financiranju zaklade i rekli ste da se ona financira iz državnog proračuna, iz strukturnih fondova odnosno iz društva Švicarsko-hrvatskog. Smatrate li da državni proračun bi trebao više izdvojiti novaca za znanost odnosno za mlade znanstvenike s obzirom da se mi i predstavljamo kao država mladih i željnih znanja i jednostavno što više novaca da onda bi više i ljudi trebalo ostati ovdje u Hrvatskoj i ostvariti svoje znanstvene ciljeve na osobnu dobit, a jasno i na dobit zajednice kojoj pripadaju. Hvala. **Radin, Furio Hvala vam lijepa kolega na evo ovom, ovoj replici, ovom pitanju, naravno to je ono što sam istaknula odmah u početku svoje rasprave. Ja osobno smatram da je jako važno od strane državnog proračuna svake godine kontinuirano povećavati izdvajanja za znanost upravo kako bismo postigli jedan kontinuitet i sigurnost financiranja znanstvenih projekata. To je jako važno jer ako nam dođe do diskontinuiteta i ako nemamo stalno osigurana sredstva onda imamo problem. Naravno dijelom je moguće dakle rad i zaklade i sve istraživačke projekte neovisno tko ih provodi jesu to instituti, jesu to visoka učilišta itd., dakle oni se mogu projektno financirati dakle privlačenjem sredstava iz EU, ali ono što mora biti dominantno to je izdvajanje iz našeg državnog proračuna uz naravno izdašno korištenje sredstava iz fondova EU.

186 milijuna kuna za sufinaciranje projekata, a od njenog osnutka do danas isplaćeno je 971 milijun kuna čime je financirano 869 projekata i 873 mlada istraživača. Pa kad pogledamo to je znatan novac tu se radi gotovo o milijardu kuna kojima je zaklada raspolagala i kojima još raspolaže i kako je sad vaše mišljenje kao zaposlenice visokoškolske ustanove, da li je to zadovoljavajuće, smatrate li da bi trebalo više i što znanstvenici mladi kažu o zakladi i o cjelokupnom financiranju. Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovana kolegice, je to je značajan, znatan novac međutim kad se on rastegne na 20 godina postojanja agencije možemo onda kad pogledamo tu cifru reći je to je zaista puno. Ali možemo onda s druge strane reći je to je doista malo. zavisno s koje strane gledamo je li čaša od pola ili do pola. Osobno smatram da je to izdašna svota ali nije dovoljna i trebala bi biti još veća osobito kad je u pitanju financiranje, poticanje izvrsnosti i financiranje i ja ja bih rekla osnaživanje naših mladih znanstvenika. Pitali ste me što o tome misle naši mladi istraživači, mladi znanstvenici, dakle 34% od ove sume o kojoj ste vi govorili kroz ove godine uloženo je u mlade istraživače ja smatram da se je moglo više. To je velika cifra, veliki postotak, ali se trebalo i moglo se je više. I treba zaista, ovo je jedan iskorak, jedan korak prema tome zaista nastojati na tome da se …/Upadica: Hvala./… da se ove cifre povećaju i povećat će se naravno kroz ovu regulativu. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolegice meni je zastrašujuće kakva je retorika vrijeđanja u ovoj, donašanju bilo kojeg zakona u ovom viskom domu. Znači da ništa ne valja u ovoj državi i sad nakon 20 godina kad se donaša konačno nekakav zakon u koji će se na neki način usklađivati, na neki način omogućiti transparentnije i bolje financiranje i funkcioniranje zaklade ponovo se ne vidi u tom zakonu ništa dobro. Ja mislim da to nije dobro, da to mladi ljudi gledaju i u Hrvatskoj i van Hrvatske i ne znam ovoga kakvo bi oni onda mišljenje imali o svojoj državi, a smatram da ipak nije tako loše i da ima puno, puno dobrih stvari i ovaj zakon koji tu donaša. Naravno ovo je prvo čitanje i vjerojatno će se još neke stvari moguće

i kad se nema drugih argumenata koji bi svjedočili o učinkovitosti onih koji tako govore onda se ide kroz kritizerstvo, onda se ide kroz defetizam, onda se ide kroz provlačenje težnje da ništa u ovoj zemlji ne valja, onda se ide kroz provlačenje težnje da je HDZ stranka koja ne zna voditi ovu ovu zemlju zajedno sa svojim koalicijskim partnerima i onda se ide na sve moguće druge načine osim konstruktivno i osim normalno. Međutim postoji tu odgovor hrvatskih građana, postoji tu odgovor birača koji su nas birali i postoji tu mjerenje, anketa mjerenja rejtinga. A anketa od neki dan, jučer, prekjučer je očito pokazala 30% potpore hrvatskih hrvatskih građana premijeru Andreju Plenkoviću i Vladi Hrvatske demokratske zajednice i koalicijskih partnera … …/Upadica Radin: Hvala lijepa./… Poštovana zastupnice čestitam na dobivenim postocima u anketi i vjerujem da će gospodin Plenković dobiti još više i veću potporu onog momenta kad će početi slušati i oporbu. Pozvani smo tu više puta da dajemo savjete, da dajemo preporuke, da dajemo sugestije. Dali smo ih kroz bezbroj amandmana, ni jedan od njih nije prihvaćen ili možda 0,1% amandmana je prihvaćen. sam skrenuo pozornost što bi bilo dobro da se poveća transparentnost što se tiče zakona. Dakle, rekao sam imate kvalitetnu, znači u zakladi postoji kvalitetna baza projekata koji su se iz zaklade financirali. Postoje kvalitetni zapisi, ali nema rezultata, znači nema rezultata. Ima opis što će se na tom projektu raditi, ali što se postiglo toga nema. Da li je taj projekt nakon toga rezultirao nekakvim novim projektom, nekakvim novim rezultatima koji su za nas bili dobrobit toga nema.

Hvala lijepa. Kratko. Malo mi je vremena da vam odgovaram. Prvo što se tiče amandmana konstruktivne prijedloge oporbe ova strana prihvaća. Oni amandmani koji su dakle dobro obrazloženi, koji su kvalitetni ne možete reći da do sada ih nije bilo prihvaćeno. Mali je postotak, ali to vam je znak da ovi ostali nisu bili kvalitetni, da su bili kvalitetni bili bi prihvaćeni. Drugo, što se tiče rezultata, dakle ovih projekata o kojima vi govorite koji su financirani preko Hrvatske za znanost. Ma morate malo imati nekakvo iskustvo i znanje o tome na koji način se analiziraju učinci projekata. Dakle, znanstveni rezultati projekata se čitaju kroz znanstvene izvještaje svakog pojedinog projekat, dakle to nije posao Zaklade. Razumijete? To, kako da vam objasnim. Postoji vam izvješće sa znanstvenim rezultatima bilo da je to ne znam patent, bilo da je svakog pojedinog projekta. Dakle, tu je potrebno čitati znanstvene izvještaje da bi se mogao vidjeti učinak svakog pojedinog projekta. Nemate više replika i slobodni ste. A gdje ste vidjeli gospodin Pavić povredu Poslovnika? **Pavić, Željko (Nezavisni)** Poštovani predsjedniče, članak 238. Ovo je zapravo bilo podcjenjivanje i vrijeđanje zastupnika. Mislite vi da ja ne znam gdje to mogu pronaći? Ja sam samo predložio i sugerirao da to bude u istoj bazi ukratko napisano što, kako i zašto. Samo to, ništa drugo, da to bude transparentnije, a ne da trebam surfati šest dana da bi došao do nekakvih rezultata. O tome se radi, a ne da ne znam, nego do toga ne možemo doći. ja bih najrađe prodao taj Poslovnik da ga ne vidim više. Imate opomenu. Bila je replika. Gospođa Sanja Radolović također povreda Poslovnika. Također vrijedi članak 238. Zastupnica Bedeković duboko je uvrijedila sve ostale zastupnike govoreći da je više od 500 podnesenih amandmana nekvalitetno, ne znam koji su kriteriji njezine prosudbe. Da li smatra da su oporbeni amandmani u vidu povećanja osobne invalidnine, povećanja sredstva za osobne asistente, da li su to isto također nekvalitetni amandmani? **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepo. Gospođo Radošević ne možemo imati dva kriterija. Jel' me shvaćate? Ne možemo inače ja bih morao svim, polovici od vas dati opomene radi žestine govora. Gospođa Bedeković nije nikoga uvrijedila i ja ću vam dati opomenu, a ja znam da ste vi imali potrebu to reći, da bi rekli. Ali međutim, dajte molim vas mislim pri kraju smo. Gospodin Šimičević, izvolite. Gospodin Šimičević ispred Kluba zastupnika HDZ-a završno.

pažljiv što ću ovdje reći. titula što sam kršćanin, što vjerujem u boga, što je gospodar moj bog i tako ću se i ponašati. Znači sve što ste rekli vam je oprošteno. Vjerujem da ovaj zakon koji smo ovdje danas imali na dnevnom redu da je on u svojoj namjeri odgovorio na ona pitanja koja je trebao odgovoriti, da će do drugog čitanja vjerojatno ministar još neke stvari i doraditi. Ali zasigurno cilj svih nas ovdje je omogućiti mladim ljudima da ostanu ovdje u Hrvatskoj, da im država bude potpora i da mogu ostvariti svoje znanstvene ciljeve, a samim tim i pridonijeti bogatstvu države u kojoj žive. Opet želim ponoviti da ovaj zakon doživljavamo u dobroj namjeri i da jednostavno ne dovodim u sumnju transparentnost, poštenje i dobra namjera ljudi koji rade u toj zakladi. I vjerujem da ćemo nakon godine, dvije ili možda više vidjeti da će ovaj zakon zapravo opravdati svoje postojanje. Dakle, Hrvatska demokratska zajednica će podržati ovaj zakon. Hvala lijepo. Hvala i vama. I na kraju Klub zastupnika Centra i GLAS-a podijelit će svoje vrijeme kako one odluče. Gospođa Puljak i gospođa Orešković s time da vidim da sad prva dolazi gospođa Orešković. Hvala predsjedavatelju. Kolegice i kolege, pa postoji jedna uzročno posljedična veza između stanja znanosti u RH danas i same činjenice da je trenutno HDZ na vlasti i da ima tako dobar rejting na kojeg su se danas tijekom rasprave HZD-ovci pozvali. Taj fenomen i tu uzročno posljedičnu vezu opisuje jedan znanstveni pojam, službeni znanstveni pojam, a on se zove teorijska paradigma rasta trajne propusnosti. I to je sve što treba znati i o znanosti i o HDZ-u i o državi kao takvoj. E sad kad smo kod konstruktivnosti i kod amandmana, pa je 500-tinjak amandmana koji se mogu odbiti u jednom danu zato što ih HDZ ne ocjenjuje kvalitetnima i konstruktivnima ja ću dati jedan konstruktivan prijedlog ovdje prisutnom ministru kako ponovno oporba ne bi bila u situaciji da ponosi amandmane koje vladajući neće usvojiti. Uvaženi ministre ako doista imate dobre namjere, ako doista želite da ovaj zakon bude transparentan i kvalitetan i da unaprijedi procedure onda vas molim da dobro pročešljate interne akte iz postojeće Zaklade za znanost, pa da analizirate koja to unutarnja Zaklada za znanost ima, da njihov ustroj, djelokrug rada i ovlasti definirate u samom zakonu, da u sam zakon ugradite odredbe o sukobu interesa i kako će se on kontrolirati i nadzirati. Također da mogućnost žalbe radi eventualne kontrole ne definirate na način da to radi nekakvo povjerenstvo kojeg onda upravo vijeće imenuje nego da omogućite nekakvu vanjsku kontrolu. Dakle, to bi bili minimalni, minimalni zahvati, doista traže da ispišete sami čitav niz odredbi koje ovog trena u samom nacrtu zakona ne postoje. Evo ja vam se dobrovoljno stavljam na raspolaganje ako doista želite ovu instituciju postaviti na noge onako kako treba da vam u tome pomognem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa, kako je lijepo takav pomirljiv ton slušati. Gospođa Puljak, izvolite.

velikog dijela evo i znanstvenika koji su do sada i sudjelovali u radu ove zaklade ili koristili sredstva ove zaklade i na neki način bili upoznati s njenim radom, a to je kao što sam bila iznosila i davno u raspravi na odboru znanost, glavna primjedba je zapravo stavljanje ove zaklade pod patronat sada ministarstva. Što tražimo uopće od znanosti, kakvo znanost i visoko obrazovanje želimo? Dakle, želimo je u otvorenom internacionalnom sustavu kojima će se racionalno upravljati neovisno izabrani čelnici uz očuvanje autonomije temeljene na odgovornosti. Ono za čim težimo je sustav sa kompetitivnim kriterijima, vrednovanjima koja bi se temeljila na međunarodnoj prepoznatljivosti, sustav s potpuno integriranim sveučilištima, s programskim financiranjem temeljenim na mjerljivim pokazateljima rezultata rada. Do sada je zapravo zaklada bila jedan dio sustava koji je zaista radio evo i po svjetskim pravilima tj. provodili su međunarodno ocjenjivanje projekata i znanstvenika …/nerazumljivo/… po tome su rangirali, dijelili projekte, pažljivo nadzirali trošenje novca, pratili provođenje projekata i mjerili rezultate projekata jel kroz objavljene radove i nije svejedno tko će upravljati tom zakladnom. Dakle, ovim izmjenama zakona mijenja se jedan naoko sitan i nevažan detalj, a to je da će se osnivačka prava i obveze u ime RH prebaciti na ministarstvo nadležno za znanost, a time zaklada gubi zapravo elemente neovisnosti i elemente zaklade na kraju evo postaje tijelo, nekakvo jednostavno tijelo za transfer novca iz proračuna ministarstva. Dakle, projekti su se, ministarstvo je dijelilo već projekte nekoliko, u nekoliko perioda od '96. do 2002., od '02. do '06. itd., zaklada je nakon toga uspostavljena je li sa, u vrijeme evo profesora i Kraljevića kao ministra i rad kod dodijele projekata unaprijedila je evo zaista kroz međunarodnu recenziju

također završno. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege i danas se opet pokazalo ista stvar. Kad skrećemo pozornost na ono što bismo mogli popraviti, što bi moglo biti bolje onda nailazimo na otpor. Ma nismo mi kritizirali ono što ne valja, čak nismo kritizirali niti ono što je jako loše nego smo skrenuli pozornost, pristojno i kulturno to nije dobro, smatramo da bi moglo biti bolje. I dali smo prijedlog kako bi to moglo biti bolje, bit će i amandmana iako je zakon mali ima tek nekoliko stranica, ali biti će amandmana da to pokušamo popraviti u amandmanima. I kad mi netko kaže da nam amandmani i naše rasprave nisu bile konstruktivne ja ću onda uputiti sve vas ovdje koji ste prisutni nema vas baš puno, evo pogledajte malo raspravu koju smo vodili u prvoj verziji Zakona o obnovi nakon potresa. Kad sam s ove govornice govorio ministru, ministre za jedan obrazac trebamo predati 86 dokumenata i taj je zakon neprovediv. Tko je što poduzeo? Jel' netko nešto saslušao? Ništa. Nakon godinu dana se shvatilo da je taj zakon stvarno neprovediv. I što nakon toga? Novi zakon sa opet nekakvim novim rupama? Zato smo danas tu opet upozoravali dobronamjerno što bi bilo dobro da se poveća transparentnost. Znamo gospođo Bedeković gdje trebamo tražiti podatke o znanstvenim projektima. Međutim, zar je problem u ovoj bazi u kojoj piše projekt staviti link, staviti link, dobro onda pitat ću vas da mi objasnite, zar je problem tamo u toj bazi staviti linkove na znanstvene radove i gdje to piše. Zar je to problem? Pa da se vidi na jednostavan način kako doći do tih podataka, da vidimo koji su bili zadaci tih projekata. Zar je to problem? Ako imamo unutra desetke podataka možemo staviti i 11 podatak. Međutim, do nekih radova ne možete uopće doći. Ja sam se pripremao za raspravu koju na žalost danas nisam stigao održati za ovaj zakon, onda sam to sve skupa proučio. I ja se kladim da je tu malo ljudi znalo koliko postoji zapisa u toj bazi, a sad da vas pitam koji su podaci u toj bazi da ne bi znali niti Kladim se. A zašto smo to radili? Zbog čega ta analiza? Zato da bismo mogli ukazati na probleme. I rekao sam ministre, ministre baza je odlična, ali samo stavite još jedan link na te znanstvene radove, na rezultate. To nije problem, to je još jedno dva, tri, pet polja u bazi na koje ćemo nakon toga imati samo klik i doći ćemo do tih rezultata. A dapače ako još možemo vidjeti nakon toga i koje su nove projekte zapravo ti znanstveni radovi nakon toga uzrokovali bit ćemo sretni i presretni. To vam je svima u interesu, to je u interesu javnosti. Novac se troši iz proračuna i vi ste dali daj novac u proračun, dao sam ga i ja pa me to onda interesira. I ne interesiraju me samo znanstveni radovi, mene intgeresiraju makar ovo nije vezano za ovu temu. Mene interesiraju i drugi radovi tipa diplomskih radova, tipa završnih radova nakon trogodišnjeg školovanja na fakultetima i to me interesira, da vidim što naši mladi pišu, koje su im teme interesantne. Ja sam IT-a i te stvari pratim. Na žalost pratim i stvari koje se dešavaju i na EFOS-u pa baš nisam prezadovoljan. Zato evo ministre moja sugestija, moj prijedlog da se o toj bazi, da se o toj bazi, napravi se mali reinžinjering, doda se još nekoliko polja u kojima ćemo imati linkove na znanstvene radove i na rezultate tih radova. (Nezavisni)** I vama. I sada je na redu gospođa Sanja Radolović koja će zastupati završno stavove o ovome prijedlogu zakona, stavove SDP-a. (SDP)** Zahvaljujem danas nadam se posljednji put. Znate što, meni je jako interesantno kako mi na saborskom Odboru za obrazovanje moram reći jako ljepše, konstruktivnije i složnije raspravljamo nego danas u ovoj sabornici. Imali smo tako nedavno Izvješće same zaklade na stolu i na raspravi saborskog Odbora za obrazovanje i svi smo tamo došli do mogu reći jednakih zaključaka. To je vidljivo i iz samog zapisnika. Svi smo se složili da zaklada treba ispuniti što hitnije revizijsku preporuku, izraditi strateški plan, da to naravno treba bit dano na uvid i da to treba nadzirati saborski odbor kao i do sada. To je vidljivo iz zapisnika. Da se mora okrenuti taj reciprocitet i da sredstva bi trebala biti, dakle obrnuto 85% iz europskih fondova, 15% iz državnog proračuna i tako ostaviti te višemilijunske iznose za nešto drugo što se ne može financirati iz EU fondova. Svi smo se složili oko ove problematike koju sam danas detaljno navela da treba što hitnije riješiti i plaće asistenata i mladih istraživača. Svi smo se složili, dakle da treba tražiti sredstva. Čak je i kolega Pavić iz HDZ-a predložio na odboru da bi trebalo školarine rješavati iz Europskog socijalnog fonda s čime se zaista slažem. Međutim, evo mi danas kažemo iz redova opozicije, ispred SDP-a da smo mi zaista skloni podržati ovaj zakonski prijedlog jer smatramo da idemo u dobrom smjeru, da nekako reguliramo rad Hrvatske zaklade za znanost. I ja se nadam iako ste odbili petstotinjak oporbenih amandmana, da kad mi uputimo amandmane koji će zaista biti minorni jer je ovo zaista jedan mali zakon i ponavljam mislim da čak i nije dobro da je zakon tako da bi trebao suštinski biti puno opsežniji jer ćemo zaista morati imati puno podzakonskih akata i propisa kojima ćemo morati regulirati sve te aktivnosti unutar rada same zaklade. Ja se zaista nadam da ćete uzeti u obzir prilikom drugog čitanja, znači primarno da nadzor rada ostane Hrvatskom saboru i i saborskom Odboru za obrazovanje kao što je to situacija i u Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj što je potpuno normalno i konstruktivno. Nadam se da će se uzeti u obzir ovo što sam navela da se jasnije definiraju što su to zapravo mladi istraživači, da li se tu misli na doktorante asistente i poslije doktorante na koga. Povjerenstvo za prigovore također mislim da nije normalno da mu mandat traje 4 godine a svim drugim tijelima unutar same zaklade 5. Mislim da to također trebate regulirati. I ponavljam iz te nekakve manje suštinsko, izvedbene izmjene zaista mislim da bi taj zakon ispunio barem donekle svoju svrhu, a naravno kao što je to u našoj državi slučaj biti će potrebno onda regulirati niz drugih stvari podzakonskim propisima. I ono što smo više puta danas ovdje naveli, ja sam i sudjelovala na nekoliko projekata Hrvatske zaklade za znanost. Mogu reći da zaista sve je u redu prilikom možda i kontrole, verifikacije nastalih

da bi tu trebalo napraviti i u pitanju Zaklade za znanost da svi znamo, svi znanstvenici, svi istraživači, sve institucije kako se pojedini projektni prijedlog evaluirao i u konačnici ocijenio. Zahvaljujem. Hvala i vama. I sada na kraju ministar znanosti i obrazovanja gospodin Radovan Fuchs imat će svoja završna razmatranja.

i konstruktivnim i manje konstruktivnim sugestijama. Čuli smo puno toga što ima veze i što možda s naše pozicije baš i nije previše ovaj logično i prihvatljivo. Ovaj prijedlog zakona ima odnosno dva članka više nego prethodni članak, prethodni zakon. Do sada se radilo po tom zakonu i ovaj nije bilo očito prevelikih problema. Nadzor nad agencijom do sada su provodila 3 ministarstva, ovim prijedlogom je to svedeno na jedan, ali u redu možemo razgovarati i o tome ako je to prevelik problem. Dakle, suglasnost na statut Ministarstvo znanosti, Ministarstvo uprave, Ministarstvo financija kroz proračunski …/nerazumljivo/… nad financijama. U redu, mislilo se da će se ovakvim prijedlogom stvar pojednostavniti i procedura ubrzati. Očito smo mislili dobro, a ispada da je interpretacija u drugom, drugom segmentu, nigdje ne stoji da međunarodni odnosno strani znanstvenici ne mogu sudjelovati u evaluaciji projekata. U starom zakonu piše moraju, u ovom slučaju uvodimo kategoriju mladih istraživača, doktoranata pa nisam baš siguran da li će ovaj takve projekte treba obavezno poslati na vanjsku međunarodnu evaluaciju, to je jedno. Drugo ne mogu se 100% propisati procedure ako dajemo i sredstva iz fondova fondova EU u nadležnost provođenja kroz zakladu jer se tu postupci razlikuju od izvora financiranja pojedinog fonda, ali ako je ideja da se vrati stvar što se tiče financiranja iz sredstava fondova natrag na ministarstvo što je naravno moguće onda ne trebamo naravno mijenjati i postojeću proceduru koja je propisana pod odnosno aktima same zaklade. Ni sada, ni dosad nije bila propisana u samom zakonu po kojem je funkcionirala zaklada. Ono što još možda treba napomenuti, da naravno transparentnost i ovaj vidljivost pojedinih projekata moguće je i sada samo toliko da vam skrenem pažnju provjeriti na Ruđer Boškoviću u bazi podataka gdje uz svaki projekt financiran iz zaklade je link na sve radove i rezultate koji su iz takovih znanstvenih projekata proizišli i dodatno ćemo naravno tu bazu još više osvježiti jer imamo namjeru koncentrirati sve nacionalne alate u srce, u računski centar sveučilišni kako bi još bolje stavili pod svjetlo javnosti sve ono što je vezano uz znanost i visoko školstvo da se jednim klikom kao što je uvaženi zastupnik rekao može doći doći do rezultata. Što se tiče primanja znanstvenih novaka to vam je jedan primjer neusklađenosti gdje niti resorno ministarstvo, niti sindikati nisu mogli djelovati na primanja iz, znanstvenih novaka odnosno doktoranata financiranih po projektima zaklade u odnosu na one koja su financirana iz drugih izvora. Što se tiče, dakle do sada jednako tako upravni odbor zaklade i predsjednik upravnog odbora zaklade je imao finalnu ingerenciju na odlučivanjima o dodjelama projekata. U ovom slučaju ovom zakonskom promjenom taj segment otpada jer se zaklada usklađuje kao što sam rekao sa drugim propisima i u ovom slučaju de facto se ta ovlast prenosi na ravnatelja zaklade, a ne više na ljude koji su imali takvu, takvu takvu u stvari mehanizam i moć odlučivanja, a da nisu bili zaposleni u samoj zakladi. Dakle, nikome nije bila nikakva intencija izvlačenja novca, niti pranja novca bila je intencija upravo obrnuto, bila je intencija da se čim više i čim bolje unaprijedi rad zaklade, brzina odlučivanja projekata ali isključivo i jedino na osnovu kompetitivnog i natjecanja u kvaliteti predloženih, predloženih istraživanja. Kao što sam rekao ne možemo postaviti jedinstveni kriterij odabira samim tim što smo spojili i dodali u zakladu upravo ovaj jedan segment kojeg ona do sada nije imala, a to je onih preko pola milijarde kuna koje su namijenjeni upravo ciljano za istraživanja koja trebaju rezultirati novim patentnim odnosno tehnološkim rješenjima, dakle za dio aplikativnih istraživanja koja su itekako bila zanemarena do sada uopće u smislu od strane, od strane zaklade. Ono što još treba napomenut, ja sa skupa sa ravnateljem uprave za znanost pozorno slušao raspravu, ima tu nekoliko dobrih sugestija i budite bez brige, svaka dobra, korisna sugestija bit će pomno razrađena, pogledana i umrežena. I ako si smijem dozvoliti tu, tu slobodu da kažem da ja mislim da sam valjda jedan od prvih ministra prije puno godina koji je upravo usvojio jedan amandman oporbe i nakon toga smo se valjda počeli drugačije razgovarati i kada su me pitali zašto, onda sam rekao zato što smo mi pogriješili. Prema tome, ja nemam problem prihvatiti kritiku, nemam problem prihvatit grešku ali imam problem diskutiranja o nečemu što netko ne zna, netko nema cjelovitu sliku ali uzima si za pravo pričanja, a da pritom ne sagledava stvarnost, nego u stvari hajmo reći pokušava reći zato da bi rekao. Sve što ste rekli, sve što je konstruktivno mi ćemo pomno razmotriti, budite bez brige i doći ćemo u drugom čitanju sa tekstom koji je ako je problem programa kojeg će donijeti u istraživanju zaklada. Nema problema da ga donese i prihvati Sabor, ali bilo bi logično da na taj program kojeg donosi Sabor i koji zaklada upućuje na Sabor vlada mišljenje da i ministarstvo koje je odgovorno za vođenje nekakve politike i usmjeravanje istraživanje u pojedinim segmentima. Mi smo mala zemlja, imamo istraživača i znanstvenika koliko ih imamo. Ne možemo raspršiti sve novce na sve strane. Moramo imati sve segmente znanosti, ali vjerojatno će netko u nekom trenutku ipak reći koji su nam prioriteti da li je to IT tehnologija, je li to biomedicinsko područje i da li tu treba možda pojačati financiranje u tom segmentu što nikako ne znači da će netko zanemariti bilo koje drugo drugo područje znanosti a ne daj bože društvene ili humanističke. Ali na kraju dozvolite mi jednu napomenu na kraju prije nego što završim. Problematiziraju se ljudi u Upravnom odboru Zaklade. Mislim da to jednako tako nije dobro i nije fer, a pogotovo kada se profesora Vikića Topića …/Govornik se ne razumije./… sa 118 znanstvenih radova iz 1975 citata, mislim da je ipak nekakav međunarodno priznati znanstvenik za razliku od nekih sa 12 radova i 57 citata koji su osnovni i glavni kritičari. Hvala vam lijepa svima na sugestijama. **Radin, Furio (Nezavisni)** Ali nećete se izvući tako lako. Da, a inače takve dokumente koji su podzakonski akti, nekad je bila praksa da odbori o tome donose i odluke, pa vidite i vi sami.

Smatram da nije i da se trebalo i moralo napraviti puno više. E sad, s obzirom da imam jako malo vremena predložit ću samo nešto. S obzirom da ste rekli da se ne mogu u zakonu definirati svi kriteriji zato što postoji nekoliko segmenata koji su između sebe različiti u odnosu na dodjelu sredstava. Meni je to jasno i to mi je prihvatljivo. Međutim, ono što možete u zakon staviti, možete staviti tko će definirati kriterije, kada ti kriteriji moraju biti javno objavljeni i gdje i tko će kontrolirati je li pojedini projekt po načinu na koji je vrednovan i kako su mu sredstva dodijeljena, je li netko ispravno primijenio

jedan dio. Možemo o tome razmišljati, ali mislim da je do sada što se tiče samog postupka evaluacije stvar bila prilično dobra, ali sad bismo ušli u raspravu, a nije mi to svrha. Ni ne smijem pretpostavljam. **Radin, Furio Poštovani ministre, htjela sam ponovno kazati ovu primjedbu i složiti se sa kolegicom Radolović oko stavljanja zaklade pod Ministarstvo znanosti. Možda bi bilo bolje ostaviti ovo kako je i do sada bilo definirano da je sam nadzor na Hrvatskom saboru i odboru, ali zapravo sam htjela onda pitati rekli ste ovdje malo prije kako smo sad uveli mlade istraživače, onda međunarodno ocjenjivanje projekata, dakle nije nužno da njihove projekte mladih istraživača da se međunarodno ocjenjuju. Kako ste onda zamislili da se ocjenjuju projekti tih mladih ljudi? Radovan (HDZ)** Ja nisam rekao da se ne može primijeniti, ja sam rekao samo da možda nije nužno da u svakom projektu imamo zakonom propisano da moraju ići na međunarodnu evaluaciju. Jedino je to bio komentar ali nisam rekao da

svakako ne mislim da će dovesti u pitanje njenu neovisnost. Naprotiv unaprijedit će operativnost same zaklade i dinamizirati povlačenje sredstava iz različitih fondova. Naravno ovo je prvo čitanje. Postoji mogućnost poboljšanja do drugog čitanja i ja vjerujem da će se ovaj zakon još poboljšati. Primjerice dakle ovaj dio vašeg završnog izlaganja gdje ste govorili o mogućnosti proširenja tijela nadzora možda ne bi bilo loše, dakle osim Ministarstva znanosti proširiti tijelo nadzora i na Ministarstvo financija zato što je zaklada ipak proračunski korisnik. Shvaćam da su kolegice zaista dobronamjerno predložile da nadzorno tijelo, nadzor nad radom zaklade vrši i saborski odbor. Ja baš nisam sigurna nisam sigurna da saborski odbor može biti nadzorno tijelo Zakladi za znanost niti da i jedan saborski odbor može biti nadzorno tijelo bilo kojoj, dakle instituciji ovakvog tipa. …/Upadica Radin: Hvala. Vrijeme./… Ali proširiti ja isto mislim da saborski odbor možda nije najadekvatnije tijelo koje bi obavljalo nadzor nad radom same odnosno zaklade provedbe projekata i slično. Mislim da ipak su to tehnički i operativni poslovi koje bi ipak trebalo prepustiti u profesionalnom smislu, ali sve ostalo naravno. **Radin, Furio (Nezavisni)** Ali i prije i poslije moramo davati kompetencije tim nesretnim odborima, mislim koji se sastaju tako često.

također vezan za portal HRZZ.hr na kojem je detaljno, stvarno detaljno su opisane sve procedure. Mislim da bi bilo dobro da te procedure budu zapravo propisane na način da vi kao ministar to prepustite nekakvom odlukom, a da se nakon toga one implementiraju u HRZZ-u. Zašto? Zbog toga ako postoji odluka ministra onda se moraju strogo poštivati te odluke te procedure koje su tamo propisane. Naime, detaljno su procedure, poslovni procesi za svaki korak koji se dešava u zakladi i mislim da bi bilo dobro da to bude nekako strože, da bude 100% sigurno da će se tako i provoditi.

Radovan (HDZ)** Evo, hvala lijepa, 650 miliona kuna je otprilike osigurano iz, unutar NPO-a upravo za digitalizaciju visokog obrazovanja i znanosti, prema tome ovo što ste vi sada rekli je naravno jedan od mogućnosti inih projekta koji će objediniti rekao sam maloprije centralno, na jedan, na jednom centralnom mjestu upravo sve podatke da znamo koliko imamo studenata u RH, da ne barata ministarstvo sa 60.000 studenata na Zagrebačkom sveučilištu, a rektor sa 75.000 pa onda ne znamo gdje se 15.000 pogubilo. Dakle, to trebamo sve skupa posložiti, preokrenuti i napravi sustav visokog obrazovanja i znanosti onakvim kakvim želimo da on bude. To naravno se ne rješava samo ovim zakonom, to se rješava sa cijelim nizom ostalih zakona koji su svi skupa u paketu i sastavni dio su NPO-a za povlačenje sredstava iz fondova, iz fondova EU …/Upadica: članaka u prijedlogu novog Zakona o znanosti i visokom školstvu je i to da će se tražiti da svi doktorati, svi magisteriji, svi diplomski radovi budu objavljeni 30 dana prije obrane javno na portalima …/Upadica: Hvala, hvala lijepa./… sveučilišta Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti, a oni će se steći najvjerojatnije u petak,